Prelazimo na raspravu o - Konačni prijedlog Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola, drugo čitanje, P.Z. br. 584 Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje, a raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Njihova ste izvješća primili na sjednici. Uvodno će prijedlog zakona obrazložiti ministar uprave gospodin Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama se nalazi Prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola. U periodu od prvog čitanja prijedlog je doživio neke manje izmjene, rekao bih da se radi o finom podešavanju odnosno tekstualnom izoštravanju određenih odredbi zakona kojima smo željeli odgovoriti na komentare, sugestije i kritike iz rasprave tijekom prvog čitanja. Velikih supstancijalnih promjena nema i sve odredbe od ključnog značaja za zakon su sadržajno iste. Obzirom da sam tijekom rasprave povodom prvog čitanja detaljno obrazložio veliku većinu odredbi prijedloga odnosno da su izmjene koje je zakonski tekst doživio u međuvremenu prvenstveno tehničke i stilske naravi, nemam namjeru ponovno vas zamarati dugotrajnim pravničkim argumentima. Predstavljajući prijedlog ovaj put posvetio bih se nekim njegovim aspektima za koje vjerujem da zaslužuju posebnu pažnju i kojima ću pokušati odgovoriti na ključne dileme vezan uz ovaj prijedlog o kojima se detaljno i često strastveno raspravljalo u javnosti. U prvom dijelu izlaganja ukazat ću na ustavne temelje ovog zakona iz kojih jasno proizlazi da zakon o kojem danas raspravljamo u potpunosti ispunjava obvezu, obećanje koje je hrvatski Ustav dao građanima i građankama, a nas zadužio da to obećanje ispunimo kroz zakonske odredbe. Taj dio izlaganja na vrlo jasan način će predstaviti vrijednosne temelje na kojima zakon počiva i kojima smo se vodili tijekom postupka njegove izrade. U drugom dijelu pokušat ću pružiti jasan i iskren odgovor na oštre kritike s kojima je Vlada bila suočena tijekom javne rasprave. kroz odgovore će postati jasno što točno mislimo kada tvrdimo da je prijedlog o kojem danas ovdje raspravljamo rezultat demokratskog kompromisa. U trećem i zaključnom dijelu, obrazložit ću svoje uvjerenje da će odnosno nakon što zaživi u praksi zakon značajno doprinijeti razvoj demokracije u hrvatskom društvu, te stvoriti čvrst temelj za novi kompromis koji će predstavljati novi iskorak našeg društva. Uprkos nekim tvrdnjama iznesenim tijekom javne rasprave, Prijedlog zakona o životnom partnerstvu nije rezultat pukog političkog izbora, već odraz političke odgovornosti pri provođenju temeljnih postavki ustavnog poretka RH. Ustav pred Ustav pred nas stavlja jasnu obvezu da stvarajući pravni okvir i društvene uvjete svim svojim građanima osiguramo jednaku priliku za podjednako uspješnu svakodnevnicu u Hrvatskoj što je jasno izraženo kroz članak 1. Ustava odnosno obavezu jednakog dužnog poštovanja prema svim građanima i građankama bez obzira na njihove osobe karakteristike. Ustav također jasno govori da načelo društvene jednakosti svih građana i građanki pojedinačno ali i društvenih skupina kojima pripadaju bilo da su manjinske ili većinske temeljna vrednota ustavnog poretka RH. To ustavno načelo stvarne društvene jednakosti izraženo kroz odredbe Ustava, a njegov najsnažniji izričaj nalazimo u članku 3.i članku 14. Ustava. Načelo jednakosti ugrađeno je u članak 35.koji jasno propisuje kako državna vlast mora ne samo poštovati osobni i obiteljski život, dostojanstvo, ugled i čast svakog građanina ili građanke već ima obvezu osigurati jednaku pravnu zaštitu tih vrednota. Obveza jednake pravne zaštite obiteljskog života ima i svoju međunarodnu dimenziju obzirom da Europski sud za ljudska prava kroz svoju praksu u slučaju Vallianatos protiv Grčke od 7.studenog 2013., jasno utvrdio obvezu država članica da kroz svoje zakonodavstvo osiguraju pravni okvir kojim će: a) osigurati pravno priznanje istospolnih zajednica i tako zajamčiti minimum njihovog dostojanstva i b) propisati prava i obveze istospolnih zajednica u skladu sa načelom jednakog postupanja. Postupajući temeljem navedenog ustavnog mandata, Vlada je pred sebe stavila ambiciozni cilj, izraditi pravni okvir s ciljem stvaranja društvenih uvjeta stvarne jednakosti svih građana i građanki bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju pokazujući istovremeno jednako poštovanje prema društvenim svjetonazorima koji se u ovom trenutku nalaze u tenziji, a koje je država dužna respektirati kao jednako legitimne ponovo u skladu s ustavnom obavezom. Nakon dugotrajnog postupka izrade prijedloga koji je pred vama u kojem su bili uključeni svi relevantni akteri s obje strane svjetonazorskog spektra i tijekom kojeg je provedena izrazito opsežna javna rasprava u kojoj je uistinu bilo omogućeno svakom zainteresiranom građaninu ili građanki da izrazi svoje stajalište i na njega primi odgovor predlagatelja, vjerujem kako smo uspjeli izraditi model koji će u neko dogledno vrijeme uspješno ostvarivati navedeni cilj. Tijekom postupka njegove izrade opetovano sam naglašavao kako model uređenja položaja istospolnih zajednica koje nalazite u prijedlogu predstavlja demokratski kompromis između stajališta koja se u ovom trenutku nalaze u tenziji, a ponekad i u izravnom sukobu u hrvatskom društvu. S obzirom na rasprave koje su se vezano uz prijedlog vodile u javnosti korisno je naglasiti karakter tog kompromisa. Demokratski kompromis na kojem se temelji prijedlog ne predstavlja minimalni zajednički nazivnik niti je najmanje zlo kojem su suprotstavljene društvene skupine morale prihvatiti. Ovaj demokratski kompromis LGBT ili LG sugrađanima i sugrađankama jamči sva prava i osigurava sve uvjete koje su neophodni kako bi imali stvarnu priliku stvarati zajednički obiteljski život. Hoće li oni poduzeti taj korak isključivo je stvar njihovog osobnog izbora, izraz autonomije njihove volje. No ovaj zakon jamči okvir u kojem imaju jednaku priliku taj osobni izbor ostvariti na jednako kvalitetan način kao i njihovi heteroseksualni sugrađani i sugrađanke. To je daleko više od minimalnog zajedničkog nazivnika. Istovremeno demokratski kompromis na jasan način izražava poštovanje prema tradicionalnim svjetonazoru dijela naših sugrađana i sugrađanki koji s visokim oprezom gledaju na promjene unutar načina na koje društvo uređuje obiteljske odnose. To se prije svega vidi u odluci da se odnosi istospolnih zajednica urede unutar okvira novog zasebnog pravnog instituta koji se naziva životno partnerstvo, a ne unutar tradicionalnog instituta braka. To je posebno naglašeno i nakon provedenog referenduma. Obzirom da su se u javnoj raspravi oko prijedloga čule tvrdnje kako je korištenje različitih naziva samo dimna zavjesa, odnosno da bi zakon omogućio sklapanje braka istospolnim parovima samo pod drugim imenom molim vas da uzmete u obzir sljedeće činjenice koje jasno pokazuju neutemeljenost takve kritike. Prvo, položaj djece u bračnim zajednicama uređen je na očito drugačiji djece nego položaj djece u životnim partnerstvima. Drugo, način na koji se raskida životno partnerstvo značajno je fleksibilnije od onoga na koji se raskida brak. Treće, a možda i najslikovitije odredbe Obiteljskog zakona u svojim odredbama koje se odnose na brak uključuju simboličke obveze koje odražavaju tradicionalnost te institucije te npr. navodi: bračni drugovi dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajamno se pomagati i uzdržavati, međusobno se poštovati te održavati skladne bračne i obiteljske odnose. Slične odredbe Zakon o životnom partnerstvu nema i to ne zato što smatramo da životni partneri ne bi trebali biti vrijedni jedni drugima ili da se ne bi trebali međusobno poštivati. Štoviše, odbacujemo da se ova simbolička obveza bračnih drugova može utjerati sankcijama i kaznama kako to predlažu neki drugi. Predlagatelj će uvijek poštovati svoju ustavnu obvezu zaštite i promicanja slobode građana i građanki kojima služi. Hoće li bračni drugovi ili životni partneri biti vjerni jedni drugima i hoće li se međusobno poštovati stvar je isključivo njihove autonomne i osobne volje i tu granicu osobne privatnosti nismo imali namjeru a niti mandat prelaziti. Stoga, slične odredbe u Zakonu o životnom partnerstvu osoba istog spola nema upravo radi toga jer poštujemo činjenicu da je životno partnerstvo institut drukčije tradicije razvijen u vrlo različitim društvenim okolnostima od braka te da gore navedene obveze nije potrebno naglašavati jer one ovako i onako odražavaju određenu tradicionalnu simboliku vezano uz instituciju braka zbog čega su i deklaratorno uključene u Obiteljski zakon koji se bavi tom institucijom. Nadalje, demokratski kompromis na kojem se temelji prijedlog jasno izražava poštovanje prema visokom oprezu s kojima taj dio naših sugrađana i sugrađanki gleda na promjene unutar načina na koji društvo uređuje obiteljske odnose a posebno kada se radi o položaju djece. To poštovanje očituje se u činjenici da Zakon o životnom partnerstvu ne sadrži odredbe o posvajanju već one ostaju isključivo u Obiteljskom zakonu kojim se uređuje brak i izvanbračna zajednica. Obzirom da su se tijekom javne rasprave i u pogledu ove razlike pojavljivale razne tvrdnje kako je institut partnerske skrbi u svojoj biti malo posvojenje treba još jednom naglasiti sljedeće. Prvo, posvajanjem djeteta raskidaju se sve rodbinske veze između djeteta i bioloških rođaka. Partnerska skrb nema takav učinak i dijete uvijek ostaje rodbinski vezano uz biološkog roditelja i njegove rođake. Drugo, posvajanje je omogućeno bračnim ili izvanbračnim drugovima koji nemaju, koji niti jedan niti drugi nisu roditelji djeteta kojeg posvajaju. Partnerska skrb zasniva se odlukom suda isključivo ako se time promiče dobrobit djeteta kojem je jedan od partnera roditelj. Treće, institut posvajanja dopušta da se posvoji dijete kojem su oba roditelja poznata ili živa. Partnerska skrb zasniva se odlukom suda u interesu dobrobiti djeteta samo ako drugi roditelj ili nije poznat ili je preminuo ili je zlostavljao dijete zbog čega mu je oduzeta roditeljska skrb. Četvrto, jednom kada je zasnovano posvajanje se ne može raskinuti, partnerska skrb može biti oduzeta odlukom suda ako se kroz nju ne ostvaruje njen glavni sud zaštita dobrobiti djeteta. Nabrojane razlike vrlo jasno ukazuju do koje smo mjere uzeli u obzir visoki oprez koji dobar dio naših sugrađana i sugrađanki ima kada se radi o iskoraku od ustaljenih načina reguliranja položaja djece u obiteljskim zajednicama. Istovremeno demokratski kompromis na kojem se temelji prijedlog jasno izražava dužno poštovanje prema onim obiteljskim zajednicama sugrađana i sugrađanki istospole seksualne orijentacije u kojima djeca žive i odrastaju već u ovom trenutku ili u budućnosti. Institut partnerske skrbi nad djetetom pruža partnerima sva praktična prava i propisuje sve obveze koje su nužne kako bi u stvarnom životu oboje mogli uspješno ostvarivati zakonsku obvezu brige za dijete i promicanje njegove ili njezine dobrobiti. Prijedlog pred vama propisuje prava i obveze koje jamče sve uvjete za brigu o djeci koja žive u tim obiteljskim zajednicama koja je jednako kvalitetna onoj brzi koju djeca mogu dobiti u okviru bračne ili izvanbračne zajednice. Sve suprotno tome predstavljalo bi diskriminaciju djece koja žive u istospolnim obiteljskim zajednicama zbog seksualne orijentacije njihovih roditelja. Takvo što nismo mogli dopustiti ne zato jer je to suprotno Ustavu već prije svega zato što to nije ljudski. Istovremeno obzirom na bitne izmjene Obiteljskog zakona do kojih je došlo od prve saborske rasprave o ovom prijedlogu korisno je jasno odgovoriti na tvrdnje da prijedlog promiče segregacijsku politiku odnosno da Vlada diskriminira istospolne parove ne postupajući u kontekstu posvajanja prema njima istovjetnom kao izvanbračnim drugovima. Oštro odbacujemo ovakvu tvrdnju. Zakon koji u pogledu svih prava i povlastica relevantnih za uspješnu organizaciju obiteljskog života stavlja registrirana životna partnerstva u isti položaj kao i bračne zajednice, odnosno neformalna životna partnerstva u isti položaj kao izvanbračne zajednice a koja su zadnjim izmjenama Obiteljskog zakona nakon podužeg vremena formalne jednakosti sada stavljene u stvarno jednaki položaj bračnim drugovima ne može biti odraz politike segregacije ni po jednoj definiciji toga pojma. Kao što sam obrazložio, istina je da Zakonom o životnom partnerstvu istospolne zajednice nemaju jednak tretman heteroseksualnim zajednicama u pogledu pristupa institutu posvajanja. No ta razlika nije ni približno dovoljna da se prijedlog naziva segregirajućim. Štoviše ova razlika ima objektivno opravdanje i kao takva ne predstavlja niti diskriminaciju. Bilo bi neodgovorno od nas da smo u zakon uključili i odredbe o posvajanju, koje htio to netko priznati ili ne imaju dalekosežne posljedice za pojedinačne ljudske živote ali i društvene odnose u kojima se one odvijaju a da nismo dobili povratnu informaciju o najosnovnijim pretpostavkama kao npr. hoće li institut životnog partnerstva u stvarnom životu uopće biti prihvaćen od građana i građanki kojima je namijenjen. Iskreno vjerujem kako ovaj Zakon jamči sva prava, odnosno stvara sve uvjete koji su neophodni da naši sugrađani i sugrađanske istospolne seksualne orijentacije zajednički započnu i vode uspješan obiteljski život temeljen na svojim najboljim osjećajima a koji je jednako uspješan u zajedničkom životu kojeg je Republika Hrvatska već omogućila našim sugrađankama i sugrađanima heteroseksualne orijentacije. No, hoće li oni prihvatiti ovaj institut kao nešto čemu su spremni pokloniti svoje simpatije i povjerenje stvar je isključivo na njima. To je njihova osobna odluka, izraz njihove autonomije i volje i to moramo poštivati. Dapače, ona tvrdnja o nepovoljnom postupanju u odnosu na izvanbračne zajednice, odgovorit ću jednostavno činjenicom. Isti, korak po korak pristup je iz istih razloga zakonodavac primijenio i na razvoj izvanbračne zajednice. Tek je nedavnih izmjenama Obiteljskog zakona izvanbračna zajednica stavljena u položaj stvarne jednakosti s bračnim zajednicama te su tek odnedavno, nakon niza godina dokazivanja u praksi, osigurane istovjetne porezne, radno-pravne ili socijalne koristi odnosno najvažnije, jednak pristup posvajanju koji su bračne zajednice uživale desetljećima. Tu su Vlada i ovaj saziv Sabora pokazali svoju dosljednost u širenju zaštite obiteljskog života te će na jednako odgovoran način i nastaviti. Stoga je prigovor o diskriminaciji istospolnih zajednica zbog razlike u posvajanju prema izvanbračnim zajednicama potpuno neosnovan jer ovaj prijedlog pred vam odražava isti pristup kojim se pristupilo uređenju i razvoju izvanbračne zajednice kada je taj institut ušao u naš pravni sustav. Obzirom na izneseno nadam se da možete prihvatiti ocjenu kako je prijedlog pred vama uistinu rezultat demokratskog kompromisa. Obzirom da se radi o kompromisu nitko nije dobio sve, ali isto tako nitko nije ostao na minimumu. Vjerujem kako zakon i više nego dobro odražava vrijednosni cilj koji je nedavno u presudi Valienatos jasno prepoznao Europski sud za ljudska prava kad je od država članica zatražio da izrade zakonski okvir kojim će uredit položaj istospolnih zajednica jer bez te vrste pravnog priznanja država ne može zaštitit dostojanstvo svojih građana i građanki istospolne orijentacije. Pružajući vrlo praktična, konkretna prava i koristi neophodne za uspješnu izgradnju obiteljskog života i zajednicama naših sugrađana istospolne orijentacije, kao što je to nedavno učinjeno u kontekstu izvanbračnih zajednica, prijedlog pred vama prije svega odražava priznanje činjenica da je svakodnevni život našeg društva obilježen raznolikošću obiteljskog života, a zatim iskazuje vrijednost i stav predlagatelja da pravo negiranje te raznolikosti vrijeđa osobnog dostojanstvo značajnog dijela građana i građanki Republike Hrvatske te ih gura u status građana drugog reda. Uistinu, ovim prijedlogom samo dosljedno provodimo ono što već odavno predstavlja ustavni kod našeg pravnog poretka, koristi koje proizlaze iz statusa građana i građanki Republike Hrvatske ne smiju ovisiti o rasi, etnicitetu, spolu pa i seksualnoj orijentaciji. Vjerujem da je isto stajalište izraženo kroz odluku Ustavnog suda od 14. studenog 2013., donesenu povodom Narodnog referenduma o ustavnoj definiciji braka. Citiram: S materijalno-pravnog aspekta relevantno je to da Republika Hrvatska pravno priznaje i brak i izvanbračnu zajednicu i istospolnu zajednicu i da je hrvatsko pravo danas usklađeno s europskim pravnim standardima kad je riječ o institutima braka i obiteljskog života. Ustavni sud na kraju smatra potrebnim istaknuti sljedeće. Eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira, instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu s ustavnim zahtjevom da svatko u Republici Hrvatskoj ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svog osobnog i obiteljskog života te svoga ljudskog dostojanstva. Ovaj zakon ostvaruje taj cilj. On predstavlja daljnji razvitak kojeg spominje Ustavni sud i stvara uvjete koji će istospolnim zajednicama na raspolaganje staviti sve instrumente koji su neophodni da zajednički uspješno grade svoje obiteljske živote temeljene na osjećajima intimne, emocionalne privrženosti i međusobnog povjerenja, a da istovremeno izražava poštovanje prema trenutnoj privrženosti onih naših sugrađana i sugrađanki tradicionalnosti vezanoj uz instituciju braka. Na kraju naglasio bih još jednu dimenziju čitavog ovog iskustva koju smatram izuzetno vrijednom. Kompromis koji leži u temeljima ovog prijedloga nosi sa sobom koristi za demokratski razvoj našeg društva. Cilj ovog zakona nije ograničen na suhoparno propisivanje konkretnih prava i obveza. Zakon teži, nakon što se ova priča preseli iz ove političke arene i sfere javne rasprave u životnu svakodnevicu, pridonijeti stvaranju prostora u kojem će ravnopravne stranke daljnjim razgovorom temeljenom na međusobnom poštovanju bolje razumjeti jedna drugu i naći osnove za neki novi kompromis. Postupak izrade ovog prijedloga i sam se temeljio na uvjerenju da je progres na ovom području moguć, bez obzira na jasno različita svjetonazorska stajališta vezana uz pravno uređenje položaja različitih oblika obiteljskog života u hrvatskom društvu. Ne samo da smo smatrali dobrodošlim što raznolikiji spektar interesa i stajališta pri izradi ovog prijedloga, bili smo izuzetno pažljivi da koristeći mandat i ovlasti koje su nam dane ne svedemo ne svedemo one prema kojima bi zakon trebao proizvoditi učinke na puki objekt zakonske regulative, već smo inzistirali na njihovoj aktivnoj ulozi u izradi ovog kompromisa, bez obzira bili njihovi stavovi izuzetno kritični ili oprezno pozitivni. Upravo u tome se ovaj pokušaj iznalaženja demokratskog kompromisa uveliko razlikuje od onih inicijativa kojima se moć većine pokušava iskoristiti da bi se manjinu svelo na puki predmet odluka u čijem donošenju nema zbiljne šanse aktivno sudjelovati. To nije shvaćanje demokracije koja stoji iza ovog prijedloga i vjerujem da će put koji je bio temelj ovog prijedloga, put razgovora i međusobne razmjene argumenata između interesnih aktera koji uživaju jednak status, jednako priznanje i kome je pružena stvarna prilika da iznesu svoja stajališta, biti još otvoreniji i dinamičniji nakon što zakon zaživi u praksi. Hvala vam na pažnji i na raspolaganju sam za sva pitanja i komentare. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala ministre. Prelazimo na replike. Potpredsjednik Željko Reiner, izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi gospodine ministre, i vi ste sami rekli a i mi svi doživljavamo da je temeljna svrha ovog zakona na neki način doprinijeti smanjenju diskriminacije. Međutim, on nažalost uvodi cijeli niz diskriminacija, počevši od onoga što smo i pri prvom čitanju spomenuli, a to je da se on od cijele kratice engleske koja ima puno slova svodi samo na prva dva, na LG, a čak niti ono što je kolokvijalno LGBT pa nema ni biseksualnih ni transseksualnih osoba unutra, a kamoli svih onih ostalih kao što su bezrodne osobe, kao što su cisrodne osobe, kao što su neutralne osobe itd., itd. to je jedan prigovor vezan uz diskriminaciju. Drugi prigovor itekako se diskriminiraju, diskriminiraju se bračni i izvanbračni drugovi jer u ovom slučaju nažalost uvođenjem ovog neformalnog partnerstva o kojem ću ja kasnije govoriti se zapravo omogućava činjenično posvajanje djeteta u određenim situacijama, što nije omogućeno niti bračnim drugovima, a kamoli heteroseksualnim osobama u izvanbračnoj zajednici pod sličnim okolnostima. Prema tome, i to je svojevrsna diskriminacija. Postoji još nekoliko diskriminacija u tome, ali vjerojatno će o tome biti više govora tijekom rasprave. Hvala vam lijepo. Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Što se tiče ove LGBT, dakle ja sam i u uvodnom izlaganju izdvojio LG od ostalih slova koja se tu spominju pri čemu moram reći što se tiče slova B on se tiče i ovih osoba. Njihovo je pravo hoće li izabrati, hoće li stupiti u brak ili u životno partnerstvo kad već imaju takve afinitete. A što se tiče ovih T slična je stvar, dakle bez obzira na jel' netko T ili nije T ima u maticama upisan spol koji ima i sukladno tome se može odrediti u koju vrstu institucionalno priznate zajednice želi stupiti, pri čemu moram reći da nije dovoljno pravno uređen proces koji se tiče promjene spola. Ali vjerujem da će kolege iz resornog ministarstva uskoro i to bolje bolje regulirati. Što se tiče diskriminacije koja se tiče neformalnih i izvanbračnih zajednica, dakle mi smo se trudili prepisati odredbe koje se tiču izvanbračne zajednice i neformalnog životnog partnerstva iz razloga što je ocijenjeno da u ovome trenutku veći broj nego što je to slučaj sa izvanbračnim zajednicama. Dakle, veći broj zajednica će biti neregistrirane iz razloga što se još neće usuditi, neće željeti ili jednostavno nisu stvoreni uvjeti da javno iskažu svoju seksualnu orijentaciju. Ali kako vrijeme i to su iskustva recimo iz Slovenije, ali kako vrijeme bude odmicalo i toga će biti sve manje. Što se tiče diskriminacije i posvajanja, ja vam želim samo reći institut partnerske skrbi je uveden zato da ne bi u pravni sustav uveli one oznake roditelj 1 i roditelj 2. Dakle, to je još jedan dio kompromisa. Mislim da, dakle nismo bili spremni na taj korak koji imaju neke druge države, jer u slučaju posvajanja posvajanja dijete bi imalo dva oca ili dvije majke, a to mislim da u ovom trenutku hrvatsko društvo nije spremno. Prema tome, institut partnerske skrbi nije posvajanje, nego je doista još jedan demokratski kompromis. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, poštovani ministre. Govorili ste o tome da bi Vlada bila neodgovorna kad ne bi ovakav zakon stavila u proceduru. Govorili ste o tome da je provedena javna rasprava. Ja ću reći da ovako s mojeg gledišta da ste vi ovdje prikazali Vladu RH kao vjerodostojnu, vjerodostojnu u tome što predlaže ovaj zakon netom nakon što je prošao referendum na kojem je 950000 hrvatskih građana odlučilo i kazalo Vladi da ne podržava mišljenja Vlade po po pitanju bračnih zajednica i da građani Hrvatske smatraju brak institucijom između muškarca i žene. Moje pitanje vama glasi sada ovdje da li bi ovakav zakon bio na dnevnom redu i da na referendumu nisu bili takovi rezultati ili ovog zakona onda ne bi bilo. Mislim da niste dobro sagledali ovaj dio vezano uz javnu raspravu i da nema veće javne rasprave od one koja je provedena na referendumu gdje su hrvatski građani kazali da se ne slažu sa politikom Vlade. I definitivno, puno ste branili ovaj dio ovog zakona koji se tiče djece u smislu da on ne zadire u neka prava koja se dobivaju u principu brakom, rođenjem djeteta. Malo previše ste branili taj dio. Čini mi se da ipak zadire, jer da nije tako ne bi toliko pažnje tome posvećivali. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, ministar Arsen Bauk. Dakle, odgovor na pitanje. Prvo što se tiče zakona i referenduma. Rad na ovome zakonu počeo je negdje u šestom mjesecu 2012. godine. Dakle, godinu i pol prije referenduma i negdje godinu prije bilo kakve ideje o mogućem provođenju referenduma. To se vjerojatno može vidjeti iz istupa mojih, ali i iz istupa određenih čelnika najjače oporbene stranke. Dakle, o tom se zakonu doista razgovaralo daleko prije referenduma, tako da sadržajno vjerujem da ne bi bio puno drugačiji da referendum nije proveden, jer nije nikad bila namjera da se u Hrvatsku uvede istospolni brak i u tom smislu evo to je odgovor na prvo pitanje. Što se tiče drugog pitanja, dakle najosjetljiviji dio ovog zakona jesu članci koji se tiču položaja djece. I upravo zbog toga ih je potrebno malo detaljnije obrazložiti kako bi se uklonile određeni nesporazumi, određene moguće krive interpretacije ili određene zlonamjerne insinuacije na to što se ovim zakonom želi učiniti u slučaju, dakle da jedan od partnera ima svoje dijete iz prethodnog braka ili na drugi način kako se već dobijaju djeca i na koji način urediti ukoliko to dijete ostane bez ikoga na ovome svijetu. Dakle, dati sudu mogućnost da životnog partnera njegovog oca ili životnu partnericu njegove majke proglasi partnerom skrbnikom. Ništa više i ništa manje. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ivan Šimunović, replika. Poštovani gospodine ministre, Zakon o životnom partnerstvu uređuje formalno i neformalno životno partnerstvo osoba istog spola gotovo na isti način na koji Obiteljski zakon uređuje brak i izvanbračnu zajednicu. Kako izgleda da ćemo nakon glasovanja o ovom prijedlogu dobiti poseban zakon koji vrijedi isključivo za osobe sa homoseksualnim sklonostima, nadam se kako uskoro nećemo dobiti posebne zakone za žene kao osobe druge boje i kože ili sve one koji nemaju plavu kosu i oči. Ovaj zakon ne pomaže nikome, dapače on doprinosi izolaciji LGBT zajednice i dodatno antagonizira većinu koja je na referendumu jasno rekla što misli o istospolnim brakovima. Mi se ovdje s time stavom možemo složiti ili ne, ali ga moramo poštovati, što ovaj zakon ne čini. Ovaj zakon je dakle prijevara. Ono što se njime uređuje nije brak, ali zapravo jest, nije posvojenje ali zapravo jest. Beskrajno me žalosti vidjeti da Vlada Republike Hrvatske smatra hrvatski narod zaostalim i glupim i tako ga tretira. Srećom, nećete još dugo. Hvala. Odgovor na repliku, Arsen Bauk. i retoričke figure ostaje samo da kažemo nemojte vi braniti LGBT zajednicu niti su oni od vas to tražili, a niti vjerujem da bi se složili s time što ste rekli da ih se ovim prijedlogom diskriminira. Što se tiče referenduma, ja sam u uvodnom izlaganju citirao dio iz odluke Ustavnog suda koji se tiču referenduma i mislim da sam dobro razumio što je Ustavni sud rekao. I da sam još bolje razumio što su inicijatori referenduma govorili prije referenduma, a to je da se ovim prijedlogom ne dira u sadržaj nego u naziv, a nakon referenduma su počeli govoriti da je bio referendum i o sadržaju. Pa onda ne znam tko smatra hrvatski narod glupima, oni koji su prije referenduma govorili jedno, a poslije referenduma drugo ili mi koji cijelo vrijeme govorimo isto i Ustavni i Ustavni sud također, a to je da institut braka i institut životnog partnerstva, dakle da referendum o braku nema utjecaja na institut životnog partnerstva u ovome dijelu. I upravo ove razlike o kojima sam ja govorio, a to je naziv, pravo na posvajanje i još neke simbolične razlike koje sam rekao su ono što smo stavili u zakon da bude jasno i to i ne krijemo. I ukoliko uočite još neku razliku osim ove koju sam rekao javite nam da ispravimo pa da i to na neki način bude slično. Dakle, tu nije ništa, mi tu ustvari ništa ne krijemo, govorimo isto. To je da ima dvije razlike i da su to te razlike. I ukoliko smo mi time pogriješili u interpretaciji volje građana i u interpretaciji volje Ustavnog suda onda će to biti stavljeno van snage i od toga neće biti nikakva šteta jer se neće primijeniti. A ja sam siguran da se to neće dogoditi. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Gospodine ministre sigurna sam da ćete se složiti da u pravnoj državi donošenjem zakona u proceduri donošenja zakona i kod samog donošenja zakona jedini pravni okvir, okvir svih okvira mora biti Ustav RH kod svakog zakona tako i kod ovoga zakona. Spominjali ste nekoliko članaka Ustava, ja bih tome dodala kao pravni okvir, kao okvir svih okvira u donošenju i ovoga zakona članak 14. koji kaže da smo svi pred zakonom jednaki, ali i članak 20. koji kaže tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom. Uvjerena sam da je Ustavni sud kad je nakon referenduma, odnosno povodom referenduma o ugrađivanju institucije braka u Ustav RH u svom mišljenju koje je jasno i decidirano kazalo da nikakvog utjecaja referendum ne može utjecati na zakone koji bi regulirali život istospolne zajednice, vjerujem, sigurna sam da je Ustavni sud vodio računa i o ovim člancima Ustava RH. Mislim da bi to trebao biti okvir u kojem bismo se danas u raspravama trebali kretati. Isključivo Ustav i zakoni među kojima i Zakon o suzbijanju diskriminacije. Odgovor na repliku Arsen Bauk. pokazala određeni demokratski, ustvari ne određeni nego značajan demokratski napredak RH, hrvatskog društva i Hrvatskog sabora jer uspoređujući raspravu iz 2003. godine o Zakonu o istospolnim zajednicama sa raspravom 2014. godine o Zakonu o životnom partnerstvu pokazao se i viši stupanj svijesti o ljudskim pravima. I vjerujem da, naravno ja sam siguran da će biti i pokušaja da se i ova rasprava ali u puno manjoj mjeri nego 2003. godine iskoristi za određena dnevno-politička verbalna itd. druga prepucavanja. Uostalom Pa to je isto određeni napredak. Prema tome, cijelo vrijeme ću ustvari pokušati govoriti mirnim i dosadnim glasom o ovoj temi i nadam se da će tako proteći i ova rasprava. Svjesni smo dakle da sa ljudskim pravima nema kompromisa iako je to kontradiktorno kada sam rekao da je ovaj prijedlog demokratski kompromis. Dakle, i ljudska prava imaju neki svoj dinamički tok. Primjerice, Europski sud za ljudska prava je o istim stvarima, to je kolega Grbin rekao u prvom čitanju, donosio različite presude sa vremenskim odmakom od 15 godina sa obrazloženjem promijenile su se okolnosti. U Hrvatskoj su se u ovom trenutku promijenile okolnosti za ovakav korak, a u jednom drugom trenutku možda se promijene okolnosti i za dodatni korak. Ali na tome svi moramo raditi da se to dogodi. A ove dnevno-političke stvari valjda ćemo se uspjeti iz njih malo danas izdignuti, a možda i nećemo, ne znam. Hvala lijepa potpredsjednice. Gospodine ministre vi ste u vašem izlaganju odmah na početku rekli da nas nećete zamarati pravnim formulacijama, ali ste govorili o tome da se radilo o demokratskom kompromisu kao temelju između vrijednosnih stajališta i svjetonazora koji se nalaze u tenziji u hrvatskom društvu. I niste niti malo tajili kako se životno partnerstvo i brak razlikuju jedino u nazivu i pravu na posvojenje posvojenje djece. Ono što vam želim kazati, a i vi ste to odgovorili gospodinu Hrgu, istina je da se je godinu dana prije samog referenduma govorilo o ovome zakonu, međutim dok je i trajala javna rasprava i prvo čitanje, vama se dogodio referendum, to je činjenica, on se dogodio i sa 66% volje hrvatskih građana za da se unese odluka da je brak životna zajednica žene i muškarca, i to je činjenica. Ono što je bit ovoga referenduma nije samo brak kao pojam, već se govorilo da se zaštiti brak, govorilo se o sadržajnosti braka, to je bitno. Kada govorimo o tom svjetonazorskom i vrijednosnom sustavu. Jučer je jedan kolega ovdje govorio kad smo govorilo Zakonu o radu i drugim točkama, rekao je prije da je imao osjećaj, a da je sada siguran da i vaša Vlada planski zapravo rastačete hrvatsku državu, gospodarski po najprije. A ja sada kažem onako revolucionarno vi to želite napraviti svjetonazorski i ideološki. I još jednom vam naglašavam da je donošenje ovog zakona stvarno predstavlja izigravanje volje birača iskazanim na tom istom referendumu, ali i stvara veliko nepovjerenje građana u pravnu državu i vladavinu prava nakon toga referenduma. I govorili ste da nema nikakvog posvojenja djece, a ja ću vam reći u obrazloženju, kažete po ovome drugome modelu da je partnerstva skrb kada nastupi smrt životnog partnera roditelja djeteta, pod uvjetom da drugi roditelj nije živ. A što je to drugo nego posvojenje? Pojedinac ima pravo na posvojenje. Kada neko ko je u životnom partnerstvu, i kada mu umre životni partner on više nije u životnom partnerstvo nego je pojedinac. I po Zakonu o suzbijanju diskriminacije bi imao pravo na posvojenje. Da li će to sud dosuditi to je drugo. Prema tome, taj pojedinac ima pravo na posvojenje kao pojedinac, ne djeteta životnog partnera, ali onda mu on postaje otac ili majka, zavisi ako se radi o muškarcu ili o ženi. A u slučaju partnerske skrbi mu ne postaje ni majka ni otac, nego upravo ono što piše u zakonu partner skrbnik, i dijete i dalje zna, odnosno i u knjigama su mu mater ona koja ga je rodila ili ili ako je posvojeno onaj ko ga je posvojio, i otac mu je dakle onaj koji je bio i prije. Dakle, to što se tiče posvojenja smo detaljno objasnili zašto to nije to. Što se tiče referenduma, dakle pitanje da li govorimo o političkoj ili o pravnoj volji. Što se tiče pravne volje, a ko je ovaj zakon, nije u skladu sa člankom Ustava koji govori o braku, onda će ga Ustavni sud staviti van snage i neće biti nikakve štete od njega. Ako je pak u skladu s Ustavom onda ovaj prvi dio vašeg argumenta nije točan. Što se tiče volje građana, ja sam također za vrijeme referenduma razgovarao s građanima i mogu tvrditi da onih 33% ili 35% koji je glasalo protiv su apsolutno za to da se ovaj zakon donese, a od onih 65% koji su glasali za jedan veći broj njih je također da se na neki način regulira status istospolnih zajednica ali ne na način da se to nazove brak. A među onima koji su vjerojatno glasali za, a slažu se s time da se donese ovakav, da se regulira da li baš ovakav zakon ne znam, da se regulira zakon su i neki čelnici vaše stranke koji su to javno izjavljivali prije referenduma a nakon toga tu i tamo i nakon. evo ministre, zapravo mene zanima objašnjenje jedne teze, a to je pitanje demokratskog kompromisa, dakle tko je postigao demokratski kompromis i s kime ga je postigao? To bi bilo zanimljivo da nam konačno kažete s obzirom da ga sa katoličkom većinom niste postigli, s kime ste onda postigli kompromis? Da li vi i udruge, tko je s kime postigao demokratski kompromis oko ovih pitanja, oko ovih društvenih pitanja koji zadiru zapravo u temeljne odnose u hrvatskom društvu? I druga stvar, vi ste razgovarali s nekim ljudima, mislim vi ste inače čovjek koji je dosta egzaktan, vi ste razgovarali s nekim ljudima i utvrdili ste da pola njih misli ovako, pola onako od ukupnog broja izašlog na referendum. Ja sam razgovarao s nekim ljudima i stekao sam sasvim drukčije mišljenje. Mislim teško je iz razgovora s nekim ljudima definirati statističke odnose onih koji su izašli na referendum, šta ko od njih mislio, šta je polovica mislila ovako, polovica onako. Mislim to inače rijetko kod vas da vam se dogodi da na taj način ovako slobodno obrazlažete statističke podatke. Ako ste htjeli znati što misli, što zaista misle hrvatski građani mogli ste platiti jednu agenciju da napravi anketu na 1000, 1500 ispitanika pa da svi zajedno vidimo što zapravo hrvatski građani misle o ovoj temi. Što možda ne bilo loše s obzirom da se radi o jednom svjetonazorskom pitanju i problemu koji pogađa sve građane. Ali taj demokratski kompromis vi niste postigli sa ovom desnom stranom Hrvatskog sabora, ni sa ovom desnom stranom hrvatskog društva, ne znam točno ko je s kim postigao taj demokratski kompromis. **Zgrebec, Dragica (SDP)** nešto egzaktniji što se tiče demokratskog kompromisa. Dakle, intervju jednoga od čelnika jedne stranke koja se izražava da je stranka desnog centra, najveća stranka desnog centa u Hrvatskoj, i pročita ću vam dakle u čemu se sastoji demokratski kompromis. Koji su vaši stavovi o homoseksualcima, pita novinar. A taj čelnik odgovara: To je izbor pojedinca, ja sam praktični vjernik, za mene je brak zajednica muškarca i žene. Pita novinar, imate li prijatelje homoseksualce? Odgovor: Nisam primijetio, možda im nisam zgodan. Nemam ništa protiv homoseksualaca, to je njihov izbor ali nisam zato da gay parovi posvajaju djecu. Pitanje novinara, a biste li im dopustili ženidbu? Nek se žene ali bez djece, šalim se, trebali bi moći nekako ozakoniti svoju zajednicu, ženiti se mogu samo muškarac i žena, a da bi se dijete začelo mora imati majku i oca. Ovaj zakon, prijedlog zakona govori upravo to, žene se ili brak sklapa muškarci i žene, pravo posvajanja djeteta imaju muškarci i žene, a homoseksualci mogu nekako ozakoniti svoju zajednicu. To je kompromis, ja ne znam drugačiji kompromis. Dakle, ovaj zakon u potpunosti odgovara svemu što je taj čelnik jedne desne stranke u Hrvatskoj rekao i zato sam očekivao da će ga i stranka podržati, ali ajde, nije, bili su protiv u prvom čitanju. I to je kompromis. Ja za drugačiji kompromis ne znam, ako želite da vam kažem ime o kome se radi, to ću vam reći, mislim da nema potrebe da reklamiram, neću. Recite vi u replici, Recite vi u replici, valjda znate što vam čelnici stranke govore po medijima. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Izvješće u ime Odbora za ravnopravnost spolova podnijet će kolegica Sonja König. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora, poštovani ministre sa suradnicama, kolege i kolegice. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je na svojoj 28. sjednici održanoj 03. srpnja 2014. godine raspravljao o Konačnom prijedlogu Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 24. lipnja 2014. godine. Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 112. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Uvodno je ministar uprave predstavio konačni prijedlog zakona, odnosno razlike u odnos na prijedlog zakona u prvom čitanju. Prilikom pripreme konačnog prijedloga zakona prihvaćene su primjedbe da se promijeni naziv zakona na način da nedvojbeno ukazuje na krug osoba na koje se odnosi. Nadalje, dodana je odredba kojom se predviđa zabrana svakog oblika nasilja u zajednici obiteljskog života. Predlagatelj je prihvatio i prijedlog Odbora za ravnopravnost spolova kojom se partnerska skrb može zasnovati i za života životnog partnera roditelja djeteta ukoliko ukoliko je drugom roditelju oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta, a ne samo ako drugi roditelj nije poznat. Sukladno primjedbama predlagatelj je nomotehnički i izričajno uredio tekst konačnog prijedloga zakona. U raspravi koja je uslijedila predsjednica odbora izrazila je zadovoljstvo što su konačnim prijedlogom zakona uvažene brojne primjedbe i prijedlozi iz rasprave u prvom čitanju. Predstavnik udruge Zagreb Pride podržao je donošenje zakona iako se udruga nadala progresivnijim zakonskim rješenjima. Zamjenik pravobraniteljice za ravnopravnost spolova istaknuo je da javnu podršku donošenju zakona daje i institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i nakon provedene rasprave članovi i članice odbora većinom su glasova, sa 7 glasova za i 4 glasa protiv odlučili Hrvatskom saboru predložiti da donese Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Žele li ostali odbori podnijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, kolegica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, gospodine ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Pred nama je danas Konačni prijedlog Zakona o životnom partnerstvu osoba istoga spola. Klub SDP-a kao i u prvom čitanju podržat će donošenje ovog zakona, pozdravljamo ga i kao značajan iskorak u odnosu na postojeći Zakon o istospolnim zajednicama. Zakon prema kojem niti jedan par nije do sada ostvario zajednicu, a što onda znači da niti jedan par u Hrvatskoj nije ostvario niti taj najskromniji opseg, prvenstveno imovinskih prava kojim je taj Zakon o istospolnim zajednicama davao ili omogućavao. Trebalo nam je punih 11 godina da dođemo do prijedloga zakona kojim se uspostavljaju jasni i u praksi jasno ostvarljivi uvjeti nastanka, odnosno sklapanja životnog partnerstva osoba istoga spola. Najvrednijim smatramo što je značajno proširen pristup cijelom nizu praktičnih životnih prava neophodnih za normalno funkcioniranje istospolnih zajednica. Pozdravljamo i činjenicu da su Vlada i nadležno ministarstvo uvažili i niz konkretnih primjedbi i prijedloga koji su izrečeni u raspravi u prvom čitanju i koji će, uvjereni smo, pridonijeti kvaliteti samog zakona te mogućnosti da dio građana i građanki naše države ostvaruje svoja prava koja su im sve ove godine do sada bila uskraćena. Pri tome posebno pozdravljamo između ostalog i nadopunu članka 6. gdje je unesena odredba o zabrani nasilja, svake vrste nasilja unutar dakle životnih partnerstva. Također i nadopunu članka 44. s time da možda bi se moglo još i pojasniti ovaj dio koji se odnosi prilikom oduzimanja roditeljske skrbi, znam da je bilo više rasprava u ime kluba SDP-a da se tu dodaju one riječi, kada je oduzeta roditeljska skrb zbog zlostavljanja djeteta, no mislim da se to može i pojasniti pa da možda, predložit ćemo i kroz amandmane da na temelju pravomoćne presude, dakle ako je oduzeta roditeljska skrb, na temelju pravomoćne presude zbog kaznenih djela na štetu svog djeteta pa se onda to provlači i kroz sljedeći članak. I možda bi se i u članku 48. moglo još nadopuniti i pojasniti zasnivanje, dakle kroz jedan dio učinaka partnerske skrbi, da li se to može odnositi, dakle zasnivanje skrbi između partnera skrbnika djeteta i njegovih potomaka s jedne s jedne strane. Vjerujemo da još ima mogućnosti da se taj dio raspravi i vidi da li se eventualno može poboljšati. I prilikom prvog čitanja naglasili smo i stoga ponavljamo da životne zajednice istospolnih partnera postoje i egzistiraju u našem društvu, da su one naša realnost, a realnost jeste i da u njima žive i njihova djeca i da je radi dobrobiti svih članova takve zajednice, a djece posebno bilo potrebno urediti odnose između roditelja, djece i životnih partnera koji nisu roditelji ali žive zajedno i skrbe i brinu za tu djecu. Ovaj zakon prvenstveno uređuje već postojeće stanje. On LGBT osobama omogućuje da sklapanjem životnog partnerstva ostvare konačno svoja osnova ljudska prava koja im pripadaju i kao građanima Hrvatske, ali i kao građanima EU i kako su to i naveli u priopćenju koje su nedavno uputili prema javnosti, neki će sklapati životno partnerstvo i želje da ozakone svoju dugogodišnju vezi, a neki kako bi naprosto svoju sreću podijelili sa svojim obiteljima, prijateljima i najdražim osobama. Do prijedloga ovog zakona odnosno do njegovog usvajanja, vjerujem za koji dan, postojeći pravni okvir u Hrvatskoj nije u skladu sa sustavom zaštite ljudskih prava prava EU Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naime, i kroz niz svojih odluka Europski sud za ljudska prava postavio je jasan standard kako države članice ne mogu istospolnim zajednicama uskratiti ona prava koja su pružila heteroseksualnim zajednicama. ne postoji jedinstveni pristup zemalja članica Unije po pitanju pravnog priznanja istospolnih zajednica, ali postoji europski konsenzus o priznavanju pravnog statusa, prava i obaveza kao i bračne zajednice. Europski sustav zaštite ljudskih prava heteroseksualne obiteljske zajednice i istospolne obiteljske zajednice smatra jednako vrijednima, jednako dostojanstvenim oblikom obiteljskog života. U skladu sa time ovaj konačni prijedlog zakona i propisuje kako registrirana i neregistrirana životna partnerstva dvije osoba istog spola predstavljaju jedinicu obiteljskog života. Uvjereni smo da ovaj prijedlog uvažava i odražava realni društveni kontekst u kojem se nalazi Hrvatska kada je u pitanju odnos prema položaju istospolnih zajednica u našem društvu. Povelja o ljudskim pravima EU definira brak kao zajednicu dviju osoba naglašavajući kako je pitanje definicija braka u nadležnosti država članica pod uvjetom da koristeći tu nadležnost ne ograničava prava osoba istospolne zajednice. Upravo na tragu toga nalazimo da je i priopćenje Ustavnog suda RH od 14.11.2013.godine 15-ak dana prije provođenja referenduma u kojem jasno stoji da eventualna dopuna Ustava odredbom po kojom je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu sa ustavnim zahtjevom da svatko u RH ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svog osobnog i obiteljskog života te svoga ljudskog dostojanstva. Na kraju dopustite mi da u ime Kluba zastupnika SDP-a prilikom rasprave o konačnom prijedlogu ovoga zakona smatramo da valja odati i priznanje, ali i zahvalnost mnogobrojnim članovima i članicama LGBT zajednice, njihovim aktivistima koji su nas sve ove protekle godine upozoravali na sami sebe, na njihovo postojanje, na nemogućnost da ostvare svoja osnovna ljudska prava i što su učinili stvarno sve da postanu vidljivi što su bili hrabri i što su pomogli da i mi koji smo u prilici donositi odluke budemo osviješteni i što su čitavo ovo vrijeme radili zajednički sa ovom vladom na prijedlogu ovoga zakona koji je danas u konačnom obliku pred nama. Mi u klubu SDP-a ne zavaramo se da će ovim zakonom svi njihovi problemi nestati. Predrasude i diskriminacije će biti, a na svima nama je da dalje budemo uporni u nastojanjima da svaki ali stvarno svaki građanin i građanka ostvaruje punu jednakost i ravnopravnost u skladu sa Ustavom, europskim pravom, te brojnim međunarodnim dokumentima i konvencijama te da sa druge strane osuđujemo pogotovo mi koji smo u javnom životu ali da se sankcionira svaki pokušaj diskriminacije izražen bilo govorom koji se može okarakterizirati govorom mržnje, bilo nasilničkim ponašanjem prema bilo kojem članu ili članici LGBT zajednice ili prema bilo kojem drugom građaninu i građanki koji se na neki način po nekoj osobini po nekoj pripadnosti ili nečem drugom razlikuje od neke većine. Klub SDP još jedanput ponavljam prihvaća zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola. Hvala lijepo. Potpredsjednik Željko Reiner, vezano uz nasilje, to je prijedlog HDZ-a u prvom čitanju. Međutim ono zbog čega sam se javio prvenstveno je nešto, a to je da u niti prvom prijedlogu, niti u ovom prijedlogu u tekstu nije propisano da je životno partnerstvo namijenjeno osobama određene spolne orijentacije niti se kao uvjet za sklapanje životnog partnerstva navodi da osobe koje ulaze u tu zajednicu trebaju na neki način izjaviti da su istospone spone orijentacije. I sada I sada tu naravno se javlja jedan cijeli problem. budući da spolna opredijeljenost nije propisana niti kao svrha niti kao razlog, onda se postavlja pitanje zašto se od sklapanja životnog partnerstva diskriminiraju, ja opet moram na jednu vrst diskriminacije, krvni srodnici u ravnoj lozi, ako po definiciji nije riječ o zajednicama koje su bazirane na spolnom opredjeljivanju onda nema opasnost od incesta pa nema ni razlike za zabranu. Nije mi jasno zbog čega je to uskraćeno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku vi ste u braku, pretpostavljam i ja sam u braku, mene nitko nije kada sam sklapala brak pitao koja je moja spolna orijentacija. Ja mislim da nije niti vas. I ako se ne varam takvo pitanje je Zakonom o suzbijanju diskriminacije zabranjeno. Prema tome, ako ne postoji kod sklapanja bračne zajednice ili izvanbračne zajednice zašto bi trebalo postojati ovdje. Branko (HSS)** Hvala lijepo potpredsjednice. Poštovana kolegice, imovinska prava se mogu riješiti kod javnog bilježnika, tamo se napravi ugovor i kod odvjetnika, ne znam sada točno, ali većinom se to može rješavati tako da mislim da nije bit ovog zakona to. Činjenica je da je prvi pokušaj o kojem je malo prije govorio i ministar i kolega Babić donošenja sličnog zakona rezultirao potporom građana i referendumom koji je dao rezultate kakve je dao. I činjenica je da vi kao vladajuća garnitura ne poštujete volju građana, volju većine građana jer ste odmah nakon toga predložili novi prijedlog zakona. No, ja mislim da smo možda mi krivo krenuli ali budući ste vi govorili u ime kluba SDP-a kao vodeće stranke u kukuriku koaliciji mene zanima onako kada se donosi zakon moramo imati na stolu sve podatke o koliko mi govorimo ustvari zajednica takve vrste u Hrvatskoj. Naime, vi kažete da zakon uređuje već postojeće stanje. Pa možda, vjerojatno na temelju te izjave znadete o kojim se podacima radi, dakle koliko trenutno u Hrvatskoj ima takvih zajednica za koje kažete da one postoje. Bilo bi to vrlo dobro čuti, mislim da bi možda i mi u raspravi i vjerojatno sasvim drugačije se ponašali i možda usmjeravali svoje rasprave u drugom pravcu. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Gordana Sobol odgovor na repliku. **Sobol, Gordana (SDP)** Prvo, ovim Zakonom reguliraju se odnosi i govori se o odnosima koje regulira sama država. tome ne vidim u čemu je to nešto sporno. Drugo, vi kažete da ne poštujemo volju građana, molim vas po čemu to, po čemu to? Na referendum je izašlo nešto malo manje od 38% građana 38% građana sa pravom glasa. 25% je glasalo za, definiciju braka da uđe u Ustav kao životna zajednica muškarca i žene a 13% je glasalo protiv. Dakle, jedna četvrtina je glasala za ovo. Ali tu brojka apsolutno nije bitna jer je Ustav promijenjen i nadopunjen. Zbog čega vi mislite da mi ne poštujemo jer u toj rečenici ne stoji i time se zabranjuje ili nešto drugo da osobe istog spola sklapaju neke zajednice? Pretpostavljam da niste htjeli to postići tim referendumom. Pretpostavljam da to niste htjeli postići. Ako ste to htjeli postići onda se ustvari lagali javnost i građane Hrvatske i ja vjerujem da su onda jedan dio građana izašao zato što ste im nešto drugo tumačili a na kraju ispalo da to nije to. I končano, pitate me koliko zajednica istospolnih postoji u Hrvatskoj? A molim vas zbog čeg je to uopće bitno? Da li imamo jednu trenutno, da li imamo 10, da li imamo 50 ili imamo 5 stotina ili ih imamo 5 tisuća, svaka građanin što se tiče spolne orijentacije ne može biti diskriminiran i svaki građanin ima pravo u ovoj državi da ostavi neki oblik obiteljske zajednice bilo to bračna zajednica, bilo to životno partnerstvo, bilo to izvanbračna zajednica, bilo to samohrano roditeljstvo. Ja mislim da se sa time slažete a nadam se da će se složiti i vaša zastupnica u EU parlamentu jer je ona upravo članica pododbora za prava žena i ravnopravnost spolova. I trebala bi se upravo tamo založiti za nešto suprotno za što se vi zalažete. nažalost biti ću prisiljen podržati ovakav zakon, vi ste rekli klub SDP-a podržava ja sam mislio da će zakon biti hrabriji, da će napraviti jedan hrabriji iskorak. Slažem se sa većinom vaše rasprave naročito sa ovom konstatacijom ako postoj ijedna istospolna zajednica njoj država mora omogućiti pravo na neki oblik, kao što ste rekli, obiteljske zajednice. Već je nekoliko govornika govorilo o manipulaciji braka, međutim, manipulaciji ove Vlade. Međutim, čini mi se da je U ime obitelji manipuliralo sa referendumom. Kada su bili u kampanji za referendum tada su rekli da im nije namjera umanjivati prava ili sprječavati istospolne na neki oblik obiteljskog organiziranja koje im mora dopustiti država. Nakon što je referendum prošao promijenili su priču, tada su rekli evo sada vidite da su građani Hrvatske rekli ne istospolnim zajednicama. To je bila čista politikanska manipulacija. I svi oni koji su sudjelovali u njoj, mislim na političare, na stranke su manipulatori. I sada se to vidi iz ove rasprave da je zapravo bila namjera diskriminirati neke osobe u Republici Hrvatskoj i to je zaprepašćujuće. **Sobol, Gordana (SDP)** Kolega Vukšić u potpunosti se slažem s vama. Da, na kraju ipak se razotkrilo, dakle sami sebe su razotkrili da su definitivno sa pričom o ovom referendumu htjeli zabetonirati da tako kažem jedno stanje i onemogućiti dio građana i građanki ove države da ostvare svoja prava. Jer znate, ja se pitam da je bilo drugačije formulirano pitanje bojim se da, ja sam uvjerena da vjerojatno ne bi skupili dovoljno potpisa niti za raspisivanje referenduma, ali to je neka druga priča. U svakom slučaju i ta manipulacija se definitivno može

možda nije onaj najhrabriji ali je odgovoran. Hrabar i odgovoran korak za trenutnu situaciju danas u Hrvatskoj i vjerujem da kao takav itekako može može dobiti velik broj glasova i u ovom Saboru, a kako se, ja mislim da je i ministar o tome govorio, sama tematika i odnos prema ostvarenju ljudskih prava razvija ustvari na neki način sve protekle godine, ja vjerujem da će tog razvoja biti u Hrvatskoj ubuduće i da ćemo puno prije nego što prođe sljedećih 10 ili 11 godina dobiti i poboljšanje ovog prijedloga zakona. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Kao i pri nedavnom prvom čitanju i pri drugom čitanju ovog prijedloga zakona koji u odnosu na prvo čitanje nije u najvažnijim odredbama promijenjen, kao što je i sam gospodin ministar rekao, postavlja se načelno pitanje zašto Vlada uopće inzistira na njegovom donošenju u vrijeme kad Hrvatska ima daleko veće probleme zbog izrazito loše gospodarske situacije i krize, ogromne nezaposlenosti, sve većeg siromaštva koji jednako pogađaju sve građane, bilo one homoseksualne, bilo one heteroseksualne orijentacije. To je zanimljivo tim više što se zapravo radi o vrlo malo broju osoba, o tome je bilo govora, koji su prijedlogom ovog zakona obuhvaćeni jer prema popisu stanovništva postoji samo 70 takvih parova, odnosno 140 osoba. Čak i da ih je u stvarnom životu i nekoliko puta više, a vjerojatno jest ali se iz bilo kojih razloga nisu odlučili objavit svoje odnose, ako se reguliranje prava tako malog broja osoba vladajućim postavlja kao prioritet što onda odgovoriti stotinama tisuća nezaposlenih, što onima koji u tisućama odlaze iz Hrvatske trbuhom za kruhom, što onima koji kopaju po kontejnerima ili stoje u repovima pred javnim kuhinjama, da njihova nezaposlenost i siromaštvo nije bitno, a ovaj zakon jest? Što reći milijun i 200 tisuća umirovljenika, da je rješavanje njihove ugrožene egzistencije manje bitno i žurno od donošenja ovog zakona? Što reći gotovo četvrt milijunu poljoprivrednih gospodarstava koji su pred izumiranjem? Jedini prvi odgovor jest da vladajućim ovim zakonom opet žele skrenut pozornost javnosti sa ključnih problema hrvatskog društva koje su upravo oni uzrokovali kako bi narod u žučnim prepirkama oko svjetonazorskih pitanja, a o tom se radi, zaboravio svoju tužnu svakodnevicu i katastrofalnu potpunu nesposobnost

protiv boljeg reguliranja odnosa između homoseksualnih osoba koje žive u trajnoj životnoj zajednici, ali jest protiv ovog zakona jer ovaj zakon to pitanje ne rješava, odnosno rješava ga na potpuno neprimjeren način. Osim toga, on je u mnogo aspekata naprosto dvoličan, a objasnit ću i zašto. Međutim, najprije treba isto tako jasno reći da se prijedlogom ovog zakona uistinu, a to je bilo riječi iz više replika ranije, izigrava izričita volja naroda izražena na ustavotvornom referendumu i krši jasna odredba Ustava Republike Hrvatske jer se omogućava sklapanje braka osobama istog spola, samo pod drugim nazivom. Dakle de iure se ne radi o braku, ali de facto se itekako radi upravo o braku, a držimo da brak nije i ne može biti tek puki pojam odnosno samo riječ. U protivnom se gazi Ustav i duboko ugrožava ustavni poredak i vladavina prava u Hrvatskoj. Poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, želim vam skrenuti pozornost na to da čak i ako se svjetonazorski ne slažete sa odredbom Ustava koja odražava vrijednosti većine građana Hrvatske vezane uz brak i obitelji, vaša, naša obveza je poštovati i štititi Ustav. Da se radi o omogućavanju sklapanja braka, samo pod drugim imenom, upućuje izravno i više članaka prijedloga zakona u kojima se izrijekom navodi da se za određen institut, citiram: "na odgovarajući "na odgovarajući način primjenjuju odredbe posebnog zakona koji uređuje obiteljske odnose", odnosno referira se na brojne članke Obiteljskog zakona koji se odnose na brak i bračne odnose pa se odnosi između istospolnih partnera uređuju na identičan način, samo ne pod nazivom braka. Dakle izjednačavanje sa brakom je u ovom zakonu potpuno otvoreno i neskriveno. Ono što međutim razlikuje takvu zajednicu od braka, a odraz je krajnje dvoličnosti Vlade kao predlagača zakona je da su slijedom Obiteljskog zakona opet citiram: "bračni drugovi dužni jedan drugom biti vjerni, uzajamno se pomagati i uzdržavati, međusobno se poštivati te održavati skladne bračne i obiteljske odnose", dok životni partneri nemaju obvezu niti biti vjerni jedan drugom niti Nije li to zapravo dvolično … stvarnog i iskrenog, trajnog životnog partnerstva dvaju osoba istog spola? Osim toga, slijedom Obiteljskog zakona bračni drugovi sporazumno određuju mjesto stanovanja i obiteljsku kuću ili stan u kojem će stanovati sa djecom nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb i koja predstavlja obiteljski dom za njih i djecu. Životni partneri međutim nemaju obvezu odrediti zajedničko mjesto stanovanja niti imat zajedničko prebivalište, boravište ili dom. Kako se bez te obveze može konstituirat obitelj, tražiti štovanje i pravna zaštita obiteljskog života, njegova dostojanstva i ugleda ako primjerice životni partneri ne moraju imati ni isto kućanstvo, uopće ne moraju živjeti u zajednici već dapače mogu trajno živjeti svaki za sebe recimo udaljeni stotinama kilometara. Dakle, ovim se zakonom istospolnim životnim partnerima teorijski dodjeljuje zaštita obiteljskog života iako se od njih uopće ne traži da stvarno zasnuju obiteljski život što je dvolično i uistinu bizarno. Kad spominjemo Obiteljski zakon moramo ukazati na jedan veliki problem koji bi nastao prihvaćanjem ovog zakona u ovom obliku. Prošloga je tjedna Ustavni sud prvi put u hrvatskoj povijesti u rekordnom roku od samo 4 radna dana nakon stupanja na snagu nekog zakona proglasio neustavnim odredbe Obiteljskog zakona sa obrazloženjem da mora obraniti načelo pravne sigurnosti i osigurati poštivanje zaštićenih ustavnih vrijednosti. Upravo na taj propust u Obiteljskom zakonu je HDZ upozoravao u saborskoj raspravi i svojim je amandmanom pokušao vladin propust popraviti, no Vlada je te prijedloge po običaju odbacila, a saborska Kukuriku većina je Obiteljski zakon izglasovala snagom mišića jer naprosto ima većinu ruku. I što će se sad dogoditi? Ustavni sud je odredio da osim šest, odnosno sedam članaka ostali dio novog Obiteljskog zakona zbog ugrožavanja pravnog poretka nije na snazi. Ako biste za koji dan izglasovali pa osam dana nakon toga stupi na snagu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola u kojem se niz članaka poziva na članke novog, naglašavam novog Obiteljskog zakona koji pravno ne postoji vi biste kolegice i kolege uzrokovali samo još jednu veliku veliku pravnu kontraverzu. Mi vas i ovaj puta dobronamjerno unaprijed na to upozoravamo. Naravno da će netko sasvim sigurno sa strane vladajućih reći kao što je već učinio jedan SDP-ov bilten i lakonski odgovoriti da će se u međuvremenu primjenjivati odredbe starog Obiteljskog zakona, iako se u prijedlogu ovog zakona sve odnosi na Obiteljski zakon, novi Obiteljski zakon, a ne samo kao kao što je napisano dva članka koja se tiču valjda nevažnih odluka u svezi sa djetetom i ostvarivanja osobnih odnosa nakon prestanka životnog partnerstva. pitanje što je još dvolično u prijedlogu ovog zakona? Iako bi ideja ovog zakona trebala biti afirmacija životnog partnerstva istospolnih osoba ona se uvođenjem pojma neformalnog životnog partnerstva potpuno relativizira i zapravo obezvrjeđuje. Ako je svrha prijedloga zakona bila urediti zajednicu osoba istog spola onda se nju trebalo urediti poticanjem da se te osobe registriraju kao životna zajednica, a ne poticanjem da ostanu neregistrirane, odnosno u neformalnom partnerstvu ma šta to značilo jer se time u stvarnosti potpuno narušava i kompromitira temeljna koncepcija da se uistinu urede prava životnog partnerstva osoba istog spola. Umjesto toga se ona na žalost slabi uvođenjem nečega što se naziva neformalno životno partnerstvo, a što je zapravo svjetski presedan kojeg u svojem zakonodavstvu nema niti jedna druga država. Taj se presedan između ostaloga je opasan i zato jer se njime ozbiljno diskriminiraju bračni i izvanbračni drugovi budući da pukom izjavom jednog istospolnog partnera može doći do toga da drugi partner stječe pravo na činjenično posvajanje djeteta neformalnog životnog partnera što nije omogućeno niti bračnim drugovima, a kamoli heteroseksualnim osobama u izvanbračnoj zajednici. Uvođenje neformalnog životnog partnerstva može također omogućiti da netko dođe u prihvatilište za azilante, odabere mladu žrtvu i izjavi da je to njegov istospolni partner iz inozemstva, te mu u zamjenu za homoseksualne usluge osigura ekspresnu naturalizaciju, pa onda tek naknadno treba dokazivati da su bili u neformalnom životnom partnerstvu. To piše u ovom zakonu. Dakle, prijedlog zakona otvara vrata trgovanju ljudima, jer se po njemu će moći uvoziti djeca mlađa od 18 godina. Naime, kako slijedom prijedloga ovog zakona pravo da podnesu zahtjev za odobravanje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj imaju partneri isto spola koji žive i u neformalnoj životnoj zajednici, a budući da u novom Kaznenom zakonu je proglašeno nekažnjen spolni odnos punoljetne osobe sa djetetom od 15 godina postoje sve pretpostavke da se kao članovi neformalne životne istospolne zajednice priznaju i veze odraslih sa 15 godišnjom djecom istoga spola. Odgovara li to društvenim vrijednostima koje želimo poticati? Osim toga, slijedom članka 3. prijedloga zakona netko može sasvim legalno biti u nekoliko neformalnih životnih partnerstva i iz toga crpiti sva prava kao da je u braku ili formalnom životnom partnerstvu. Nije li to polijandrija ili poligamija? poligamija? Je li to uistinu ono što želimo poticati u našem društvu? Što je još dvolično? Dvolično je u prijedlogu ovog zakona i to što on po nekim aspektima predstavlja čak nazadovanje u odnosu na Zakon o istospolnim zajednicama iz 2003. godine. Naime, taj je zakon imao svrhu štititi i podupirati emotivnu povezanost

zasniva životno partnerstvo samo na načelima ravnopravnosti, međusobnom poštovanju dostojanstva, međusobnom pomaganju i uvažavanju životnih partnera, a emocijama, povezanosti, povjerenju i stvarnom osjećajnom dijeljenju života tu nema ni traga. Misli li predlagač da to možda nije važno kad su zajednice osoba istog spola u pitanju kad to nije stavio u ovaj zakon. Ovaj će zakon stvoriti i veliku pravnu nesigurnost i otvoriti mnogo pravnih nejasnoća budući da materija zadire u nekoliko desetaka drugih zakona od kojih su neki organski. Stoga će zakon biti u stvarnosti neprovediv i na to vas također unaprijed upozoravamo. Dakle, umjesto da se stvarno bolje zaštite prava osobe istospolne orijentacije koji žive u trajnoj životnoj zajednici što držimo da bi bilo pozitivno stvara se samo privid da su vladajući nešto za njih učinili i izborili usprkos navodno pretjeranom konzervativnom većem dijelu javnosti i nazadnoj oporbi, a u realnom životu im se zbog neusuglašenosti ovog zakona sa brojnim drugim zakonima zapravo na žalost neće ništa mnogo promijeniti. Da je tome tako najbolje pokazuje činjenica da u prijedlogu zakona uopće nema kaznenih ni prekršajnih odredbi po čem je prilično jedinstven u našem zakonodavstvu. To upućuje ili da Vladi kao predlagatelju uopće nije stalo do stvarne primjene ovog zakona ili da smatra da su odredbe zakona neozbiljne i neprovedive, pa da njihovo kršenje niti ne zavređuje bilo kakvu kaznu. I jedno i drugo je loše. Međutim, to je najbolji dokaz da vladajućima nije doista ni stalo stvarno da stvarnim mehanizmima osiguraju bolji položaj homoseksualnih osoba koje žive u životnoj zajednici već im ovaj zakon služi samo za stjecanje poena kod osoba istospolne orijentacije i liberalno orijentiranog dijela pučanstva. Držimo posebno neprihvatljivim da ovim zakonom, ovim prijedlogom zakona nije izričito zabranjeno posvajanje djece od strane istospolnih zajednica iako su članovi Vlade više puta javno obećavali da će se to u ovom zakonu izrijekom zabraniti. Dapače, suprotno tome ovaj prijedlog zakona samo umjesto izraza posvajanje rabi izraze partnerska skrb i povjeravanje ostvarivanja roditeljske skrbe životnom partnerstvu. Time je hrvatska javnost još jedanput prevarena od vladajućih jer se i ovdje kao i u slučaju riječi brak i životno partnerstvo naprosto radi o promjeni naziva za isti sadržaj odnosno radi se o lingvističkom inženjeringu. Naime, zakon omogućava de facto iako ne i de iure posvajanje. Jedina je razlika što se ono tako ne zove ali se time u stvarnosti osobi koja nije djetetov roditelj daju sva prava roditelja, odnosno posvojitelja, maćehe i očuha. Dapače, partnerska se skrb prema prijedlogu zakona upisuje u djetetovu maticu rođenih, a temeljem odluke o partnerskoj skrbi djetetov partner skrbnik stječe roditeljsku skrb te sva prava i obveze koje iz toga proizlaze. Zašto se onda mjesecima ponavlja da se ovim zakonom neće omogućiti posvajanje djece? Zašto se obmanjuje javnost? Ako dodjela svih prava roditelja sa upisom u djetetovu maticu rođenih nije posvajanje pa što je onda posvajanje? A što reći na to da se člankom 68. stavak 2. ovog zakona životnim partnerima istospolnih zajednica zapravo neizravno čak jamči pravo na umjetnu oplodnju iako je to u izričitoj suprotnosti sa odredbom Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Vlada je kao predlagatelj odbila sve prijedloge, uključujući i onaj HDZ-ov prilikom prvog čitanja ovog zakona da se u ime slobode i pluralizma omogući pravo priziva savjesti službenim osobama, posebno matičarima ali i svim drugima, koji ne žele sudjelovati u provođenju ovog zakona ako se on protivi njihovoj savjesti i kosi sa njihovim vjerskim i svjetonazorskim uvjerenjima. Time se suprotno onome što partije Kukuriku koalicije deklariraju i za što tvrde da se zalažu ruši kultura građanskih sloboda, pluralizam, ograničavaju i teško krše Ustavom zajamčena prava i slobode a matičare i sve ostale koji se zbog savjesti protive sudjelovanju sklapanja životnih partnerstva ili dodjele djece takvim partnerima tjera zapravo iz javne službe jer će izgubiti posao ili ih se pak grubo prisiljava da gaze vlastitu savjest odnosno da je se odriču. (HDZ)** Pravo prigovora savjesti je zajamčeno mnogim dokumentima i ne smije se uskratiti. HDZ traži da se ovaj prijedlog zakona uputi u treće čitanje kako bi se ispravio, a ako se to ne prihvati podnijet ćemo amandmane. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega meni je naprosto nevjerojatan vaš stav po kojem se u vrijeme krize ne bi trebalo raspravljati o ljudskim pravima i po kojem se u vrijeme krize ne bi trebalo širiti krug ljudskih prava. Meni je nevjerojatno da vi ustvari hoćete reći da ljudska prava pripadaju samo imućnima. I tog se stava možete stidjeti i to jako. A što se tiče kršenja Ustava uvaženi kolega Ustav osim braka poznaje i druge oblike obiteljskog života. Ne samo što ih poznaje nego ih i štiti. A htjeli vi to priznati ili ne istospolna zajednica je također oblik obiteljskog života. Ona je oblik obitelji. A Europa kojoj pripadamo takvu obitelj štiti. Hvala. Željko Reiner, odgovor na repliku. uzvraćam tko bi se trebao stidjeti i zašto. Mislim da sam prilično argumentirao svoje stavove slijedom kojih, i stavove svoga kluba, slijedom kojih se mi itekako zalažemo za bolje reguliranje prava osoba homoseksualne orijentacije ali ne na ovaj način na koji se to tu pokušava napraviti ili u najmanju ruku prikazati da se to radi. Vidjet će se, a to će nažalost pokazati i provođenje ovog zakona, do čega će ono dovesti i hoće li ono uistinu dovesti do povećanja prava ili je istina ono što sam ja rekao, da je to zamazivanje očiju i stvaranje samo poena. Ako nemate niti kaznene odredbe za one koji krše ovaj zakon pa kako ih očekujete da će se taj zakon provoditi? Barem vi kao veliki ustavni stručnjak. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi akademiče Reiner ja ne znam jesmo mi čitali isti prijedlog zakona, barem to iz vaše rasprave mogu iščitati. Ali složit ću se sa kolegom Grbinom i pitati vas zar je ikad krivo vrijeme za ljudska prava? Ja vam kolega tvrdim nikada. I jučer je prekasno za ljudska prava. Govorite o broju kao kriteriju za poštivanje nečijih prava, a koji bi kriterij vi htjeli uzeti? BDP? Pa ako smo jednom paru pomogli da žive sretno i da ostvaruju svoja prava, ljudska prava prije svega, pa pomogli smo svima. Kaže Talmud tko je spasio jedan život, spasio je cijeli svijet. Kolega, koja je volja naroda? Vi spominjete referendum, je li volja naroda bila nekom nešto braniti ili zaštititi brak? Brak je zaštićen, ustavna je kategorija, zajednica žene i muškarca. Ali u referendumskom pitanju ja nigdje nisam pročitao jeste li za to da zabranite drugima da reguliraju svoje odnose? Dragi kolega raspravi, raspravi pri prvom čitanju parafrazirao sam jednog velikog borca za ljudska prava Martina Luthera Kinga koji je govorio o Americi o kojoj sanja. A znate kakvu ja Hrvatsku sanjam? Sanjam Hrvatsku u kojoj je bitno da neku osobu volite, a ne kojeg je spola ta osoba. A kolega nažalost iz vaše rasprave i iz vaših stavova to će još dugo ostati samo san. Željko Reiner, odgovor na repliku. Možemo se mi, možete se i vi kao i kolega Grbin skrivati iza nekakvih uzrečica itd. ali o čemu mi zapravo pričamo? Možemo govoriti mi štitimo ljudska prava itd., ali na koji način? Pa pogledajte što određuju, stvarno što određuju odredbe ovog zakona. To nije zaštita ljudskih prava, to nije zaštita ni prava osoba u istospolnim zajednicama. Ja ponavljam, opet to je deklaracija, to je skupljanje poena, a to nije stvarno zaštita prava tih osoba. I opet kažem, vidjet će se u provođenju zakona da to neće biti izvodljivo i da očito nije ni intencija bila da bude izvodivo nego samo da se takvim prikaže. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Reiner, nisam mislio replicirati vam jer sam slušao i onu prvu vašu raspravu, i znao sam otprilike kakva će biti i druga. Poštujem vaš svjetonazor, međutim ne mogu se složiti, ono što su i prije kolege govorile, na početku ste rekli, zapravo vi ste sami upali u jednu stupicu. Zašto donositi ne ekonomske zakone, niste tim riječima, u krizi kad oni pohađaju i seksualne manjine. Nikad nije nevrijeme štititi dostojanstvo, ugled, čast osoba ma kojeg seksualnog, vjerskog, nacionalnog svjetonazora, opredjeljenja bili. Govorili ste o kontejnerima, o kopanju po smeću, o javnim kuhinjama, o umirovljenicima koji ne mogu živjeti od svojih mirovina mislim da nije vrijeme i u ovoj temi na taj način govoriti jer se onda moramo osvrtati tko je za to kriv. Tko je doveo Hrvatsku posljednjih 8 godina HDZ-ove vlasti i kako je vladala. Mislim da je neprimjereno na taj način raspravljati o zakonu koji govori o ljudskim pravima, govoriti o ekonomiji jer kod nas je ekonomija sve. Ne znam zašto kod vas nije bila ekonomija sve? A druga stvar, rekli ste da SDP-ovo bilten, taj SDP-ov bilten je bio HDZ-ov i postat će ako vi dođete na vlast ponovno HDZ-ov tak da ne bi slučajno pomislili da postoje partijski, samo se mijenjaju vlasti, svoje gazde mijenjaju. Prema tome, i završna rečenica, praksa vas demantira, sve manje ljudi vjeruje u brak, pogledate si statistiku i pitajte se zašto. gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega, mi govorimo o raznim stvarima. Ja sam vrlo jasno govorio o prioritetima, ni u kom slučaju da se određene stvari ne trebaju raspravljati ili da nije vrijeme za njihovo raspravljanje itd., ali sam vrlo jasno rekao da u ovakvoj situaciji sasvim sigurno bi prioriteti trebali biti neki drugih, a tih ne vidim. A posebno me čudi da vi na taj način raspravljati koji uistinu se javljati na sve teme, o svemu imate šta reći, a poglavito uvijek, mislim da i opravdano, svodite na pitanje standarda ljudi, na pitanje ugroženosti, sve većeg broja kućanstva itd. Onda mi je jako čudno da sad najedanput očito mijenjate stav. Hvala lijepo. Kolega Reiner, moram priznati da se ne slažem 99,9% sa vašom raspravom, ali različiti su i svjetonazor. Ali osvrnut ću se samo na dvije stvari. Prvo, vezano uz ono što ste rekli o azilu i mogućoj manipulaciji homoseksualnih osoba u odnosu na osobe u azilu. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo, ali da li to znači da vi prihvaćate da manipulacije budu od strane heteroseksualnih osoba jer to je na isti takav način sada moguće od strane heteroseksualnih osoba. To je jedno i drugo što su već kolege spomenuli, a radi se, čini mi se da vrlo velikom lakoćom licitirate sa tuđom srećom, govoreći da postoji puno bitniji problemi nego što je osobna sreća. Ali samo bih rekao, spomenuli ste 180 tisuća nezaposlenih, kopanje po kontejnerima, umirovljenicima i poljoprivrednicima, zar vi stvarno mislite da među nezaposlenima nema osoba, homoseksualaca, da među umirovljenicima nema homoseksualaca i da među poljoprivrednicima nema homoseksualaca? Pa i ti isto ljudi koji žive u teškim uvjetima, ima osoba koje su istospolne orijentacije. I oni traže nekakvu sreću. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Željko Reiner, odgovor na repliku. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi zastupniče, vi mene niste dobro slušali, očito to je valjda rezultat predrasuda pa onda se ne sluša šta se govori. Upravo sam ja rekao ne važno o tome da li je netko homoseksualne ili heteroseksualne orijentacije, što uistinu ne može i ne smije biti važno, ali je problem to danas svi i homoseksualnih i heteroseksualnih orijentiranih ljudi ova teška situacija i pogađa ih podjednako, to su moje riječi. Vi me očito niste dobro slušali. A što se tiče onoga vezano uz azil, ja se s vama potpuno slažem, ali hoćemo li zato što nešto nije u jednom zakonu dobro riješeno, umjesto da to popravimo napraviti još veću grešku u drugom zakonu, nije baš neki argument. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Pa ja sam mislim jedan od rijetkih ovdje koji jako zadovoljan sa raspravom predstavnika kluba HDZ-a gospodinom Reinerom, jer ja sam ipak na ranija iskustva očekivao da ćemo slušati o homoseksualnosti kao bolesti, da ćemo slušati o prirodnom poretku i redu stvari u prirodi, da ćemo slušati citate iz Biblije koji govore o tome šta je šta je homoseksualnost. Dakle u ovih 10 godina ja mislim da je HDZ jako, jako napredovao i vjerujem da za narednih 10 godina da diskusija će još biti bolja. Dakle, ali neću o detaljima, sjećam se, neki su sjedili tu prije 10 godina i čega smo se sve imali slušat, na kraju krajeva, godinama nakon te rasprave su se na radio postajama vrtili điglovi od kolega iz HDZ-a koji su zapravo elaborirali svoj stav oko homoseksualnosti. gospodine Reiner, ono zašto sam se javio, nije bitno da li ste vi zadovoljni ili da li vi mislite o tome da ovaj zakon neće zaštiti i ne štiti prava ljudi koji žive u istospolnoj zajednici, važno je da ljudi koji žive u istospolnoj zajednici, njihove udruge i predstavnici kažu da im ovo razinu prava podiže kudikamo u odnosu na ono što danas imamo. I molim vas, kad govorimo o dvoličnosti i tko u ovoj priči ima dva lica, to bi bila jako duga diskusija. Ne možete u prvoj rečenici svog izlaganja reći da nemate ništa protiv homoseksualaca, a onda svakom riječju, ama baš svakom riječju bit protiv toga, odnosno protiv homoseksualaca, ali normalno izvlačiti naopako, da ne kažem, kakvu argumentaciju. Prema tome, kažem još jednom, ja vam čestitam na vašem izlaganju, ja sam jako zadovoljan kako ste vi napredovali. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi zastupniče, meni je drago da mi čestitate na izlaganju, drago mi je da ste s njime zadovoljni. Ja nisam ovdje sjedio prije 10 godina, ni prije 5 godina, prema tome ja mogu govoriti ono samo što govorim sada. A govorim nešto drugačije nego ono što vi pokušavate insinuirati, vjerojatno zato jer vam ne odgovara što sam ja rekao pa pokušavate uvjeriti, opet naglašavam onaj dio dio zajednice koji ima istospolnu orijentaciju ili koji je liberalnijeg stava da sam ja nešto ružno govorio, a kamoli da sam ja govorio protiv homoseksualaca. Pardon, to su bile vaše riječi koje su neistine, to nije naprosto istina, ja to ni jednom jedinom riječju nisam rekao, nego dapače, rekao sam upravo suprotno. I mislim da nema smisla da izvrtanjem riječi ili drugačijim citiranjem nego što je ono pokušavamo postići određene opet poene ovdje. A kad govorimo o tome što što je dobro, a što nije i tko je zadovoljan, tko nije zadovoljan, pa mi ovdje donosimo zakon, mi ovdje raspravljamo o jednom zakonu. Ja se nadam sa najboljom namjerom želimo taj zakon napraviti da bude najbolji za one na koje se odnosi. Mi možemo naravno se ukopati u svoje rovove i svaki tvrditi da je ono što on misli jedno ispravno, vi imate većinu, vi ćete dići ruke, ali je li tu uistinu najbolje? Ja sam ukazao na objektivne probleme koji postoje. Odgovorite mi, ne bilo tko, neka mi odgovori od predlagača pa do svih vas na koji način će se provoditi ovaj zakon koji nema ni jednu jedinu kaznenu odredbu. Prema tome što god netko napravi protiv te zajednice neće se moći kazniti, neće se moći izmijeniti. Hvala lijepo. Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Reiner, ja mogu također, onako kao što je i Šime rekao reći da ste vi u ime HDZ-a govoreći pokazali da je došlo do određenog napretka u odnosu na one rasprave koje su bile prije nekakvih 10, 11 godina ma da osobno smatram i to naprosto moram kazati da smatram da je obzirom da se radi o govoru jednog akademika, da je za mene dio vašeg izlaganja neprihvatljiv, usuđujem se reći i sramotan, zato što se bazira na tezi da, evo sada ljudi istospolne orijentacije, drugačije seksualne orijentacije jedva čekaju valjda da ovaj zakon bude usvojen pa da krenu u ostvarivanje svojih manipulatorskih i prevarantskih ideja. Kad govorite i ponavljate tezu da Vlada izigrava ovim zakonom referendumsko pitanje, vi samo dodatno potvrđujete da je udruga "U ime obitelji" i udruge i političari, pojedinci koji su podržali tu inicijativu, dakle u biti izmanipulirao građane Hrvatske jer je valjda se htjelo postići to da opće bude prihvaćeno pa da i u Ustavu valjda stoji da je brak, odnosno bračna zajednica, da je to jedina i isključiva obitelj u Hrvatskoj. Brak je čin koji sklapamo pred matičarem i/ili pred svećenikom, dakle to je čin, bračna zajednica je vrsta obiteljske zajednice. U Hrvatskoj imamo i izvanbračnu zajednicu, imamo istospolne zajednice, nadam se da ćemo imati životna partnerstva, neformalna životna partnerstva, jednoroditeljske obitelji, to su sve oblici obiteljskih zajednica i obiteljskog života i niti jedan od njih ne može imati ekskluzivno pravo da jedino njega tretiramo i kroz sve druge zakone i da ljudi koji žive u jednoj vrsti obiteljske zajednice imaju ekskluzivitet na prava, odnosno da imaju veća prava od drugih zajednica. Uvažena zastupnice Sobol, vrlo je ružno govoriti i tvrditi da je netko nešto rekao što nije rekao. Dakle, hvala Bogu ima javnost, svi imaju uši pa čuju, a tvrditi da sam ja rekao da ljudi istospolne orijentacije jedva čekaju da navale na manipulatorske, kako ste rekli i prevarantske ostvarivati svoje namjere, to je vrlo ružno i ispod bilo kakve razine. Ovo što se sada ponavlja, tvrdeći neprestano da sam ja ili da HDZ zastupa nešto drugo nego što sam ja rekao, a vrlo jasno sam rekao da ne samo da HDZ nije protiv protiv boljeg reguliranja odnosa između homoseksualnih osoba koje žive u trajnoj životnoj zajednici, nego dapače da misli da treba osnažiti te odnose, ali na pravi način i ne ovim zakonom, samo predstavlja zapravo ponavljanje neistine koje mislite da će onda ljudi prihvatiti kao istinu. Ja znam da je ideolog vaše partije Lenjin prvi ustvrdio da ako se neistina ponovi više puta postaje istina i to nažalost u realnosti i je točno. Ako se ponovi nekakva tvrdnja više puta onda to postane postane ljudi počnu shvaćati kao istinu, ali to naprosto nije istina jer ja to nisam ovdje rekao. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** A mnogi koriste ovu Lenjinovu izreku. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Poštovani gospodine Reiner, poštovani gospodine akademiče nakon vaše rasprave da li se uopće više može uzviknuti vivat academia. može uzviknuti vivat academia. Kažete da ekonomska kriza sprečava nas da raspravljamo o ljudskim pravima, da li znate gospodine akademiče da je ekonomska kriza ustvari da su izvori ekonomske krize njezini izvori leže u pohlepi licemjerju i dvoličnosti. Vi kažete da je HDZ protiv ovog zakona jer da je on dvoličan, da je vlada dvolična, to ste nekoliko puta ponovili. A ja vam mogu reći da upravo oni koji napadaju ovakav zakon jesu i sa takvim argumentima u biti pokazuju dvoličnost samu po sebi i obrana jeste u biti jer takvi argumenti jesu ustvari obrana same diskriminacije. Oni koji napadaju ustvari ovaj zakon i takve zajednici u biti sami sebi se osvećuju za svoju slabu vjeru u institut braka ne poštuju niti svoju niti tuđu slobodu. I još ću vas podsjetiti, Papa je rekao "Tko sam ja da sudim, biti gay nije grijeh. Oni ne smiju biti marginalizirani već integrirani u društvo. Ta orijentacija nije problem, moramo biti braća", zato gospodine Katekizam u ruke.

ekonomsko teško stanje u zemlji. Rekao sam da to sigurno nije prioritet, to sam rekao. A sve ovo što vi izvodite je prekrasno posebice mi se ovo svidjelo kada ste vi upravo citirali Papu Franju. Međutim u čemu je problem? se sve slaže s onim što sam ja rekao, samo vi želite interpretirati to na potpuno drugim način, opet kažem kako biste manipulirali sa činjenicama koje sam ja iznio i kako bi se prikazali kao zaštitnici te zajednice nasuprot nekom zlom, konzervativnom HDZ-u što naprosto nije istina. Mi želimo po deseti puta ću valjda ponoviti, bolje zaštititi prava, unaprijediti ta prava, ali to ovaj zakon ne čini i svi moraju biti toga svjesni. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovana zastupnica Marija Lugarić, replika. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Reiner, vi ste rekli da je Ustavni sud proglasio neustavnim Obiteljski zakon. netočno, pročitajte na web stranicama Ustavnog suda, izrijekom piše da se radi o izvješću o završnim odredbama ne o rješenju o ustavnosti ili o bilo čemu drugome. A kada ste već na web stranicama Ustavnog suda da točno pročitate što je Ustavni sud utvrdio o Obiteljskom zakonu, pročitajte i priopćenje Ustavnog suda od 14.11.o 14.11.o referendumu o definiciji braka i onom zadnjem pasusu tom iz priopćenja koji je već ovdje bito citra koji govori da rezultati referenduma ne mogu i ne smiju ni na koji način utjecati na ovu materiju o kojoj danas razgovaramo. Oko kaznenih odredbi, kaznenih odredbi nema ni u Obiteljskom zakonu nema ih s razlogom zato što je to sve skupa riješeno u Kaznenom zakonu gdje imate posebna poglavlja pače glave koje govore primjerice o kaznenim djelima protiv osobnih sloboda protiv povrede privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, protiv ljudskih prava, temeljnih sloboda itd. dakle to ima u Kaznenom zakonu sve skupa riješeno. O ostalome osobno, pomalo mi je bilo zastrašujuće slušati vas pa ne toliko osobno nego što govorite u ime klub u ime svoje stranke koja je velika stranka koliko ste iznijeli i neznanja i nerazumijevanja i netolerancije, manipulacije tezama, okretanja pa onda i direktnog vrijeđanja svih onih koji nisu poput vas. Mislim da tome nema mjesta u ovoj raspravi tome da nema potreba, a voljela bih i čuti kako biste to vi riješili ako ne ovim zakonom i na ovaj način jer svašta ste izgovorili samo to niste uspjeli izreći. Odgovor na repliku, poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. i do onda on ne vrijedi. Prema tome stvar je potpuno jasna. Dal se to zove izvješće ili odluka je potpuno nevažno, učinak je isti. Međutim, zanimljiva je vaša tvrdnja da to što ovdje nema kaznenih odredbi nije važno jer ih ima u Kaznenom zakonu, odlično. A zašto onda ovdje u ovaj zakon je utrpano od članaka 40.do 79.materija koja je riješena u nizu drugih zakona, a ovaj zakon niti je situs materije, niti je lex specialis za prava djece, zabranu diskriminacije, obvezne odnose, vlasništvo, druga stvarna prava, autorska i slična

odredbe su potpuno besmisleno ugurane u ovaj zakon iako postoje u drugim zakonima. To vam ne smeta, ali opravdanje zato što nisu unesene potrebne kaznene odredbe koje bi jamčile da se stvarno odredbe ovog zakona će u realnom životu provoditi to onda nije važno. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Ante Babić, replika.

između ostaloga spomenuli Zakon o istospolnim zajednicama koji je donesen 2003. godine i zapravo ukoliko je postojalo problema ili nekih elementarnih problema vezano za istospolne zajednice, pitanja vlasništva, pitanja nekretnina, posjeta bolnicama pa i nekih drugih stvari, dapače to se moglo riješiti izmjenama i dopunama tog istog zakona a ne donošenjem novoga zakona. Ako se sjetite nakon referenduma koji je održan u prosincu mjesecu a posebice rezultata toga referenduma iako se cijele Vlada pa i predsjednik Republike uključili kontra toga referenduma sjećate se da je njihova ministrica socijalne politike i mladih a ujedno i potpredsjednica Vlade doslovno rekla: "Bez ovaj rezultat mi ćemo jer imamo dovoljnu većinu u Saboru donijeti ovaj zakon.", što će se vjerujem i dogoditi u to nema sumnje. A glede toga, o napretku nas, odnosno nazadovanju SDP-a, žao mi je što to moram reći ali to je tako, SDP-a odnosno komunistička partija, odnosno komunisti su se prema istospolnim zajednicama, odnosno gay osobama odnosili na način da su ih deportirali u Staru Gradišku, Lepoglavu i Goli otok. Toliko o napredovanju, toliko o napredovanju, ali to je istina. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani kolega Babić, vi ste zapravo ispravno rekli ono što smo isticali pri prvom čitanju a što je ujedno i odgovor i kolegici Lugarić koja je sada otišla koja me pitala koji su naši prijedlozi. I mi smo te prijedloge jasno iznijeli, mi smo te prijedloge jasno iznijeli u prvom čitanju kada smo rekli da nam se čini da je puno bolje nadopuniti postojeći zakon kojim se moglo i moralo proširiti prava istospolnih zajednica iz nepoznatih razloga, da li su to razlozi ovi koje vi kolega Babić navodite ili ne, neću sada ulaziti se odbilo to učiniti i inzistiralo na ovom zakonu koji nažalost ponavljam još jedan puta neće jamčiti bolju situaciju ljudi u takvim zajednicama. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je replika poštovanog zastupnika Grubišić. Samo ne znam kojeg? Boro Grubišić, izvolite, hvala. argumentirano i uobjektivno iznesena problematika i posljedice, praktične posljedice koje će nastati eventualnom primjenom ovoga zakona koje će jasno saborska većina kako je i rekla ministrica socijalne skrbi usvojiti što god mi mislili ili učinili ili kako god ishod referenduma bio. Dakle, govorili ste o stvarima koje nastaju kao posljedica članaka, odnosno teksta u ovome zakonskom prijedlogu. I tu ste bili relativno objektivni i govorili o razlici,

a postoji određena razlika, poglavito u obvezama u braku i kod životnog partnerstva, dakle vjernost, poštovanje, skladni obiteljski odnosi, pomaganje jedan drugome a kod životnog partnerstva ne mora biti zajedničko prebivalište sve drugo …/Govornik se ne razumije./… drugačije. Zbog čega ovaj zakon da budem pomalo i paradoksalan, kaže pomalo, ne bi nosio naziv i bio konačni prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istoga ili različitog spola? Pa neka ljudi izaberu koju će vrstu zajednica imati. Dakle zbog čega bi to bilo isključivo rezervirano ako nema diskriminacije za osobe istog spola, zašto ne bi bilo i za različitog spola? Da se pitamo ovako jednostavno suvislo da kažem. Druga stvar, u ovome tekstu zakonskog prijedloga a vi to možda, možda ste vidjeli ali niste rekli, imamo stalno, dakle naziv ovoga zakona je… …/Upadica: Hvala lijepa. Isteklo je vrijeme./… Evo samo rečenica, životno partnerstvo osoba istog spola ali nigdje kasnije u zakonskom tekstu nema ovoga osoba istog spola, samo životno partnerstvo. to je jedan od problema da je stavljeno nešto u naslov što se kasnije sustavno tijekom cijelog teksta zapravo ne spominje. To može otvoriti opet jedan cijeli niz problema i dilema u provođenju ovog zakona. I to je ono na što sam ja ukazivao. Ovaj zakon ima niz rupa da tako kažem, niz krivih premisa, niz loše postavljenih stvari koje će omogućiti zapravo različito interpretiranje njegovo ovakvo ili onakvo koje će u provođenju dovesti do ogromnih problema koji kao što sam rekao dovodi u pitanje i pravo matičara recimo i drugih na priziv savjesti itd., itd.. Ali ugrožava i prava osoba koje bi htjele iskreno stvoriti takvu jednu trajnu zajednicu, formalnu

Hvala i vama. Poštovani potpredsjednik Doma, Nenad Stazić, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Upitano što misli o ovoj temi papa Franjo je rekao, ako jedna osoba iskreno voli i poštuje drugu osobu istoga spola ma tko sam ja da mu sudim. Vi akademiče Reiner hoćete biti veći katolik od pape. Vi im sudite, vi im presuđujete a presuda je vrlo stroga. Vas smeta što se na istospolnu zajednicu primjenjuju brojne odredbe iz Obiteljskog zakona. Vi ne biste dopustili homoseksualnim zajednicama da stvaraju obitelj. Ovo je zakon o ljudskim pravima i ni o čemu drugom. Ovim zakonom se prava koja su dosad bila rezervirana samo za heteroseksualnu zajednicu daju i homoseksualnim zajednicama. Ovo je zakon o ljudskim pravima i zbog toga što se jednoj manjinskoj grupaciji daju ljudska prava vi ste protiv tog zakona. To je ono što vas smeta. To je tradicionalni odnos HDZ-a prema manjinama, bilo kojoj manjini. Vi želite kažete bolje zaštititi prava homoseksualnih zajednica. Pa zašto to niste učinili, imali ste 8 godina vremena. Zašto niste napisali zakon koji bi to napravio bolje nego što to radi ovaj zakon. I vi nekoga prozivate za licemjerje? Pa da ste uistinu to htjeli napraviti mogli ste. Niste jer niste željeli. Kažete da bi trebalo osigurati priziv savjesti za matičare. Ma nemojte. Priziv savjesti da nekome ne dopuštaju ostvarenje ljudskoga prava. Pa što je sljedeće? Hoćete li tražiti priziv savjesti za vozače kamiona da ne prevoze obojene osobe? Odgovor na repliku, poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner. Kolega Staziću, opet kažem možemo razgovarat ovdje argumentima ili možemo se nabacivati floskulama, frazama koje ponekad dobro odjeknu u javnosti, u jednom dijelu javnosti, ali idemo razgovarat s argumentima. Vi kažete da priziv savjesti nije nešto dobro, to ste vi rekli. To je nešto što nekome nešto neda itd. Dakle, priziv savjesti je nešto što je zajamčeno brojnim dokumentima, nešto što je zajamčeno u dokumentima, od Opće deklaracije UN-a o pravima čovjeka do Konvencije UN-a o zaštiti prava radnika, selitelja i članova njihovih obitelji itd. Čega se predlagač ovdje boji, zašto se guši sloboda pojedinca, uvijek tvrdite da ste za to i zašto uskraćujete pravo na priziv savjesti što je jedno od pravih prava koje se međunarodnim dokumentima jamči jamči matičarima, mjesto da ga imaju na isti način na koji je to zajamčeno vojnicima, zdravstvenim i nezdravstvenim djelatnicima pri umjetnoj oplodnji, liječnicima, stomatolozima, medicinskim sestrama itd. Kako u tim slučajevima to nije gušenje ljudskih prava, a ovdje bi bilo? Pa mi imamo dovoljno matičara koji bi mogli izabrati, jedni će se opredijeliti za to, obavit će to, a drugi će se pozvat na priziv savjesti. Prema tome, ja uopće ne vidim nikakav problem ovdje, osim onoga a to je manipuliranje stavom javnosti gdje se vi prikazujete kao napredni, a mi bismo kak ti trebali biti nazadni. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. … /Upadica se ne razumije./ mogućnost se javiti i izložiti stajalište. U ime predlagatelja ministar Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Počet ću od kraja, od zadnje rečenice potpredsjednika Reinera na repliku gospodina Stazića, a to je da se mi želimo prikazati napredni, a neki drugi nazadni. U Splitu na početku kampanje za izbore za Europski parlament potpredsjednica HDZ-a Dubravka Šuica izjavila je: kad su homoseksualci u pitanju, tu smo imali problema jer su europske zemlje malo naprednije pa smo u našim stavovima ostali umanjeni. Tko se tu želio prikazat naprednim, a tko nazadnim? Dakle ovo je prilika da vašoj potpredsjednici omogućite da se više ne crveni zato što su drugi napredni, ja sam tako shvatio to što je rekla ovo pitanje koje će ovim zakonom biti riješeno kao u većini zapadnoeuropskih zemalja, a riješeno gotovo identično kao u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i čini mi se Slovačkoj, dakle da podržite i da ga amandmanima i popravite. Što se tiče citiranja pape Franje, ja ču citirati jednog drugog Franju. U svom radnom okruženju imao je dvoje-troje takvih ljudi i bez problema je s njima surađivao. Definitivno je znao da su homoseksualci i rekao je Bože moj, treba prihvatiti tu činjenicu i gotovo. To je citat iz jednog intervjua jedne bliske suradnice predsjednika Tuđmana. Prema tome, postoji jedan široki niz izjava ljudi iz HDZ-a koji govori o tome da su za to a da se pravno uredi i sklapanje i prava istospolnih zajednica, da nemaju ništa protiv dakle da treba prihvatiti tu činjenicu i to je upravo ovo što smo predložili u drugom čitanju u Hrvatskom saboru. Je li svaki detalj na tragu toga ne znam, ali ono generalno je na tragu toga. Ja sam ustvari zadovoljan s ovim što ste rekli jer sam se bojao da će me moji stranački kolege optužiti da smo napisali zakon koji kao da je pisan u središnjici HDZ-a, jer ono što su se vaši čelnici zalagali to je upravo to što piše u zakonu. Dakle nema prava na posvajanje djece, nema naziva brak i uređuju se materijalna i druga prava. Ako se može nekim detaljem popraviti, dobro. Što se tiče spinova, manipulacije javnošću itd., dakle protivno spinovima da se referendumom netko diskriminira, to se neće dogoditi. Radilo se o političkoj igri što nije dobro je istaknuto da su naši prijatelji, susjedi i rodbina drugačije spolne orijentacije i ne trebaju brinuti jer njihova ljudska prava moraju biti zaštićena te će HDZ biti prvi koji će ih štititi ako i pravo na različitost. To ste vi rekli gospodine potpredsjedniče, evo niste prvi. Možda zato nećete prihvatit zakon jer smo mi prvi, vi bi tu bili drugi ako bi se priključili našem prijedlogu, ali nemojte braniti LGBT zajednicu više nego što to oni sami žele. Ovaj zakon je na tragu demokratskog kompromisa. Kad je gospodin Đurović pitao s kime i kakav, ja sam mu odgovorio, na tragu je demokratskom kompromisu s ljudima koji imaju nešto drugačije stavove, koji su nešto oprezniji u pitanjima koja se tiču uređenja odnosa sa djecom. I ovaj zakon zadovoljava to da bude demokratski kompromis. Ovakve rasprave vodile su se vjerojatno i u drugim europskim parlamentima prethodnih godina. Onima na zapadu su se vodili godinama prije, a vjerujem da će se na istoku Europe i na istoku, istočnije od nas voditi sljedećih godina, da će možda biti slične i da će na kraju ipak sve to skupa završiti onako kako je završilo i u zapadnoeuropskim zemljama. I evo, ja još jednom izražavam spremnost da sve prijedloge koji bi popravili ovaj zakon razmotrimo neovisno o tome od koga dolaze. Ukoliko bude amandmana koji su prihvatljivi mi ćemo ih prihvatiti. To radimo i sa svim drugim zakonima i tu nema nikakvih problema. A što se tiče retorike i ostaloga, dakle kako je rekao gospodin Lučin da je on zadovoljan što se tiče retorike. To je stvar ukusa. Rojsove izjave bile su ipak upečatljivije 2003. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa uvaženi gospodine ministre, najprije jedna ispravka. Vi ste rekli da je ovim zakonom to riješeno kao u većini europskih zemalja. To nije točno. Ja sam vrlo jasno rekao primjerice ono što je napisano u ovom zakonu o neformalnoj neformalnoj istospolnoj zajednici, ne postoji niti u jednom drugom europskom zakonu. Tek toliko da ispravimo. Drago mi je da ste citirali i nešto što je govorilo o predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Drago mi je da ste pohvalili i mene što zastupam stavove LGBT zajednice, jer je to nešto što je upravo suprotno onome što su neki vaši kolege govorili. Oni su htjeli prikazati mene i moju stranku kao nekakvu homofonu valjda stranku koja je protiv te zajednice naprosto zato jer smo ukazali na slabe točke ovog zakona, vrlo jasno, vrlo argumentirano. I meni je drago da ste prepoznali moju dobru namjeru vezanu i uz i uz tu zajednicu i uz ovaj zakon. I kao što ste sami rekli da, mi smo, ja sam službeno predložio to i mi ćemo predložiti da zakon ide u treće čitanje kako bi se ono što u njemu po našem mišljenju nije dobro popravilo, kako bi se mogao postići konsenzus. Ako vi to odbijete mi ćemo predložiti amandmane. Ja se nadam da ćete vi kao što ste i sada za govornicom rekli razmotriti te amandmane i prihvatiti. Nije točno na žalost da prihvaćate amandmane inače, ad limidem odbijate gotovo sve amandmane oporbe. Meni će biti silno drago ako ćete amandmane koje ćemo u svezi ovog Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk.

pojedinačne stavke zakona biti onda spomenute u amandmanima prilikom obrazlaganja, prihvaćanja ili ako se slučajno dogodi neprihvaćanja amandmana onda ću iznijeti dodatnu argumentaciju. Dakle, kad sam govorio o većini europskih zemalja ja sam rekao da će zakon biti sličan onome što imamo u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj i čini mi se da sam spomenuo Slovačku, ali za nju nisam siguran. To su nekako zemlje u čijem krugu evo mislim da nam je po tom pitanju i mjesto. Ne moramo biti kao Francuska i Španjolska, dakle oni su u jednom drugome trenutno situaciji. Što se tiče, mislim da nisam baš rekao da zastupate stavove LGBT zajednice, nego vas pozivam da ih ne branite više od njih samih. To sam točno rekao, a obzirom da su predstavnici LGBT zajednice sudjelovali u izradi zakona njihove stavove smo neke uvažili, a jedan dio nismo kao i većinu drugih stavova. O tome sam govorio u uvodnom izlaganju. Što se tiče karakteriziranja stranke ja se klonim karakteriziranja stranke kao takve bilo koje. Mogu govoriti o pojedinačnim izjavama pojedinaca i stranke, pa i o politici stranke koja se doduše mijenja. Imamo stranaka koje za sebe govore da nisu oni koji su bili jučer i to treba prihvatiti, tako da ne bih govorio, dakle o stranci, o 200000 članova. I citirao sam neke pojedince s čijim se izjavama sam se mogao, dakle i složiti, ne u potpunosti ali u jednom tolerantnom dijelu poštujući ono što su oni rekli i želeći postići kompromis predložili nešto što je na tragu onoga što su i oni rekli. Ali vi ste rekli potpuno suprotno od njih, pa ne bih ni vas onda u tom smislu karakterizirao. Valjda je negdje istina istina u sredini, a najčešće se vjerojatno tiče dnevno-političkih interesa stranke. Ali to je isto dio političke utakmice. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre nekako mi se čini da dosta spominjete Ustav, ali nekako slabo Zakon o suzbijanju diskriminacije koji smo donijeli 2008. Mislim da bi bilo dobro da ga što više spominjemo i danas. Zašto? Možda su mnogi zaboravili, a možda neki i ne znaju Zakon o suzbijanju diskriminacije koji jest jedna od podloga i za ovu današnju raspravu je bio jedan od uvjeta za otvaranje jednoga poglavlja. Dakle, to je bilo mjerilo, Europska komisija je tražila upravo zakon, iako smo mi govorili da naš Ustav i to je naravno činjenica jamči sva ljudska prava i svako ljudsko dostojanstvo svakom građaninu i svakoj građanki. Ali oni su tražili posebno zakon. Dakle, da nismo donijeli taj zakon mi danas ne bismo bili članica EU. Zašto? Jer ne bismo otvorili to poglavlje, ne bismo ga zatvorili, a onda naravno ne bismo završili pregovore. Spominjali ste i rasprave koje su se vodile naravno u mnogim europskim parlamentima europskih država članica EU. Slažem se s vama. Ja bih tu spomenula jednu rečenicu Davida Camerona, konzervativca iz čini mi se ožujka ove godine nakon sklapanja prvog partnerstva istospolnog u Velikoj Britaniji koji je rekao, parafrazirat ću ne znam točno od riječi do riječi, ali ono što ću reći to je njegova poruka. Ako zakoni sprječavaju ljubav, onda zakone treba mijenjati. A sve one koji misle da je zakon o kojem raspravljamo u suprotnosti sa Ustavom RH unatoč mišljenju Ustavnoga suda koji je više puta citiran danas treba uputiti da odmah nakon donošenja zakona upute ustavnu tužbu i da onda Ustavni sud donese konačnu odluku. **Leko, Ima, ima./… Ima. Odgovor na repliku, poštovani ministar Arsen Bauk. to je bilo 2008. je donesen čini mi se i da, dakle imali ste određene kritike. A ne samo taj zakon, i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina odnosno njegova primjena bila je jedna od mjerila, još prije 2003. pa vidite da danas smo morali raspravljati o manjinskim pravima, o referendumu o manjinskim pravima, o pravima nacionalnih manjina. Ali sve je to dio nekakve dnevne politike što nije dobro, ali na to treba i dalje ukazivati. Dakle, ako se u jednoj neutralnoj situaciji netko izjasni a obnaša dosta visoku stranačku funkciju da mu je ovo što predlažemo prihvatljivo, a onda kada dođe do konkretizacije toga okrene ploču i traži 1000 načina zašto da se nešto ne prihvati onda ja mogu izraziti sumnju da te namjere u prihvaćanje nisu bile iskrene, da su uvjetovane nekim drugim okolnostima pa tako i ovo o suzbijanju diskriminacije. Vjerojatno jedan dio zastupnika koji je tada digao ruku je digao ruku zato što je to morao zbog Europe a ne zato što je u to vjerovao. I možda je to dobro da će u Hrvatskoj biti ipak više ljudi koji će za ovaj zakon dignuti ruku zato što vjeruju jer nas sada nitko ne tjera, ovo je dakle naša naša ljudska i moralna obveza da jednom dijelu naših sugrađana omogućimo lakši život jer ovaj zakon jednoj manjini omogućava bolji život, a većini neće učiniti ga lošijim. Hvala i vama ministre. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Hvala pokušat ću ne ponavljat one teze koje su dosada izrečene već dati svoj doprinos još u nekim drugim elementima koje možda prethodnici nisu dotakli ili iznijeti stavove argumentirano suprotne onima koji po mom mišljenju zapravo nisu točni. Dakle, samo da se vratimo još jedanput na sam sadržaj ovog zakona. Dakle, on definira za osobe istog spola, dva muškarca ili dvije punoljetne žene koji nisu u rodu pod 1) neformalno životno partnerstvo, to je de facto pandan izvanbračne zajednice i pod 2) životno partnerstvo, to je de facto brak. Nije de iure ali de facto je, sadržajno je to istovjetno braku osim djece. Dakle, te dvije osobe koje ulaze u životno partnerstvo javljaju se matičaru, zakazuju termin vjenčanja, imamo matičara, imamo kumove, moraju ispuniti formalno-pravne uvjete, imamo preuzimanje prezimena i imamo uvođenje u registar odnosno maticu, svadbu, fotografa, pretpostavljam tortu, buketić dakle imamo sadržaj vjenčanja, a tu zajednicu stavljamo u ravnopravan odnos u odnosu na brak. Zašto se vraćamo cijelo vrijeme na pitanje ustavne definicije braka i ugradnje braka u Ustav RH kao zajednice žene i muškarca? Da li smo mi zaštitili pojam što vi hoćete nam prikazati ili smo zaštitili sadržaj? Dakle, da li smo mi samo rekli piše brak zajednica muškarca i žene i iza toga ne stoji sadržaj. Svaki drugi sadržaj istovjetan tome, a koji se ne zove brak mi ćemo, za nas će biti prihvatljiv. Ja duboko vjerujem da je na ovaj način sadržaj brak, ugradnja sadržaja braka samo da se ne zove brak i da je ona protuustavna u odnosu na sada ugrađenu odredbu Ustava da je brak zajednica žene i muškarca. Naravno, nisam ustavni stručnjak ni sudac Ustavnog suda ali sam siguran da će doći da će doći ustavna tužba ukoliko ovakav zakon bude pa ćemo vidjeti na koji način i kako će to biti definirano. To je jedan aspekt, znači samo sklapanje braka odnosno te životne zajednice kao životnog partnerstva u ovom formalnom obliku. Drugo je pitanje odnosa prema čovjeku i njegovoj sklonosti, da li je on homoseksualac, da li je heteroseksualac, da li je biseksualac, da li je ovakav, da li je onakav ili neki peti. To je bitno različito u odnosu na formaliziranje zajednice u kojoj on živi. I naravno ja mislim, dakle to je sad moje mišljenje, i zaista nisam osoba koja bi na sebe preuzimala osuđivanje bilo koga zbog toga kakav je, ni u odnosu na njegove seksualne sklonosti. I mislim da ste utoliko kolegu Reinera zapravo na krivi način prosuđivali ili se on možda malo nespretno izražavao u svojoj raspravi jer mislim da se ovdje zapravo radilo o odnosu prema jednoj formalno zakonom definiranoj zajednici istovjetnoj braku zbog kojega je većina hrvatskih građana zapravo jasno na referendumu ga htjela zaštititi. Pa nisu htjeli zaštititi ime brak, htjeli su zaštititi sadržaj braka da ostane za muškarca i ženu, a ne za dva muškarca ili dvije žene. Dakle, bit ću otvoren do kraja, zaštite institucije odnosa nije pitanje mog stava prema čovjeku i njegovoj seksualnoj sklonosti, zaista nije. Koliki je to broj ljudi bio na tom referendumu? Da se još jedanput podsjetimo, kad se već podsjećamo podataka za je glasovalo 946 433 građana Republike Hrvatske. Vi ste preuzeli vlast kao Kukuriku koaliciju, punu vlast u Republici Hrvatskoj sa 958 318 glasova Hrvatskih građana. Dakle, nemojte govoriti samo koji je to postotak, ajde pogledajmo realne brojeve i nemojmo reći da je to ne znam ovoliko ili onoliko posto. Dakle, to je nešto manje ljudi, je jasno reklo što želi. Oni nisu rekli mi ne volimo ove ljude, mi ne volimo njihov način života. Ne, oni su rekli mi želimo zaštiti instituciju braka i njen sadržaj kao nešto što ostaje za muškarca i ženu. U prvom čitanju, dao sam vam prijedlog, naravno vi ga niste ni u obrazloženju se osvrnuli na njega, jer on zapravo i nije u duhu ovog zakona, to je kad je riječ o sklapanju te zajednice ili braka, zašto se mora nužno sklapati zajednica pred matičarom? Što mi želimo zapravo, da li želimo pandan braka pod svaku cijenu, matičar, cvijeće, kumovi i ostalo ili želimo kao država zaštitit tu zajednicu da oni koji se nalaze u njoj mogu ostvariti prava? Ako ovo drugo želimo onda to jednako možemo učiniti primjerice kroz upravni postupak u kojem će te dvije osobe podnijeti zahtjev Državnom uredu, Uredu državne uprave i on im izda rješenje o tome da se nalaze u toj zajednici. Iz te zajednice oni mogu crpiti ova zajednička prava koja međusobno ostvaruju, imovina, nasljeđivanje, porezi, socijalna skrb, zdravstveno osiguranja. Ja mogu reći u ime kluba HDSSB-a da mi ne bi imali ništa protiv toga, ali ono protiv čega imamo i imat ćemo, to je vaša politička odluka da u demokratskom kompromisu sa onima koje ste si sami izabrali donesete odluku da izigrate ustavnu volju Hrvatskog naroda na referendumu. I brak nije riječ, brak je sadržaj. Hrvatski narod je rekao da taj sadržaj želi zadržati za zajednicu muškarca i žene i da ne želi, a posebno je odgovorio da ne želi prepustiti taj sadržaj zajednici dvije žene i dva muškarca. I pri tome ne diskriminiram nikoga, niti mislim da su oni građani koji su izišli na referendum, ni za ni protiv, razmišljali o tome da žele nekoga kao čovjeka diskriminirati u bilo kojem pogledu. Ali ovdje se mi ne slažemo ili se ne razumijemo, svejedno kako god hoćete. Kad je riječ o prigovoru savjeti, podsjetit ću vaš što je prigovor savjesti, prigovor savjesti je onaj trenutak kad meni kako čovjeku moja savjest ne dopušta da nešto učinim. Govoreći o sebi mogu reći moja kršćanska savjest. Koja ginekologu neće dopustiti da učini pobačaj, onome nekome drugome će njegova savjest to dopustiti i to smo zakonom prihvatili. Podsjetit ću vas da je vaša Vlada od 2000. nekoliko godina nakon završetka krvavog rata u kojem je stvorena Hrvatska država dopustila prigovor savjesti hrvatskim mladićima da ne služe vojni rok, da kažu meni moja savjest ne dopušta da nosim pušku. U državi svega nekoliko godina nakon što je ta država bila stvorena. I prihvatili ste, zažmirili, tisuće mladih ljudi su potpisali papir da je njima njihova savjest više ne dopušta da nose pušku u Hrvatskoj državi i da služe Hrvatsku vojsku. A matičaru nećete dopustit da kaže meni moja savjest ne dopušta da sudjelujem u sklapanju braka dva muškarca ili dvije žene. Pa dopustite to tom čovjeku, to nije uplitanje u javnu službu, neko drugo će to, neko drugi će to učiniti. U čemu je problem, ja ga i dalje ne mogu razumjeti. Možda na krivi način promišljam. Dakle, to je pitanje tog prigovora savjeti. Ajde da skrenem malo na sam zakon, iako ima toga dosta, primjerice članak 71., članak 71. zabrana diskriminacije što se također nije spominjalo, stavak 2. dakle gdje se osiguravajućim društvima ne dopušta da stavljaju u nepovoljan položaj osobe u životnom partnerstvu. Osiguravajuća društva procjenjuju ljude u nekim vrstama osiguranja s obzirom na niz parametara, ne procjenjuju ih isto ni s obzirom na dob kad je riječ o životnom osiguranju, niti s obzirom ako su bolesni, naravno drukčije će ih procijeniti. Ne procjenjuju ih s obzirom na spol zato što žene statistički žive duže od muškaraca, ne procjenjuju ih s obzirom na imovinski status u nekim oblicima osiguranja. I onda vam hoću reći da vi zapravo na neki, mislim ne vidim koji je smisao toga da privatna zdravstvena osiguranja, ni jedno nije državno, da im jedino zabranite da ne smiju procjenjivat s obzirom na bračni status ili u to da se nalaze u životnom partnerstvu. to su privatna, profitabilna društva koja imaju svoje parametre procjenjivanja svojih klijenata u bilo kojoj vrsti ili nekom paketu osiguranja i ne vidim točno šta je cilj toga da vi njima kažete da je to jedan kriterij po kojem oni ne smiju raditi razliku među ljudima inače rade razlike po cijelom nizu kriterija. Dakle, kažem, ako vi životno osiguranje sklapate tada će on napraviti razliku s obzirom na vašu životnu dob, dakle nećete moći imati isti paket osiguranja da sklapate s 30 ili 60 godina ili će tražiti medicinsku dokumentaciju pa će vidjet koliko ste bolesni pa da bi procijenili zdravstveni rizik i visinu police. Pa onda gledano ovdje ne vidim točno što se zapravo ovdje željelo zaštiti, ovako samo sadržajna primjedba. Inače i mi ćemo pokušati zapravo dati određen broj amandmana iako u ovom sadržajnom smislu ovaj dio oko ženidbe, dakle sklapanja, fiktivnog sklapanja braka, a de facto sklapanja braka pred matičarem, smatramo da nije prihvatljivo i da je protuustavno i taj dio, taj sklop tog sklapanja braka, s njim nikako nećemo i ne možemo biti suglasni. Ovaj dio koji se tiče prava koja mogu proizići iz činjenice da 2 osobe homoseksualne orijentacije žive zajedno, dakle prava koja međusobno mogu ostvariti, oko njih zapravo i nemamo nekih ozbiljnijih primjedbi, ali ovaj dio nećemo moći prihvatiti. Naravno treći dio, o njem sam govorio u prvom čitanju pa mislim da nema potrebe da se vraćamo, a to je problem te partnerske skrbi u kojoj naravno postoji mogućnost razno raznih interpretacija iako ako ćemo iskreno, naravno nitko ne može u zakonu iznormirati sve moguće varijante koje se tu mogu dogoditi. Ali načelno ta pozicija da osoba koja se nalazi u toj zajednici, a koja nije roditelj djeteta isto zapravo de facto može steći status nekakvog drugog roditelja, ali nije u nikakvom krvnom odnosu i krvnom srodstvu s tim djetetom, dakle nije mu roditelj. Ukupno tu poziciju također smatramo neprihvatljivom. Dakle, klub HDSSB-a neće prihvatiti ovaj prijedlog. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Vaše izlaganja zainteresiralo je 10 zastupnika da vam daju repliku. Sada ćemo ići po redu. Poštovani zastupnik Peđa Grbin. Ustavni sud u svojem priopćenju 14. studenog 2013. kaže, pravo na poštovanje obiteljskog života, Ustavom je zajamčeno svim osobama neovisno o spolu i rodu i pod izravnom je zaštitom Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava. Nadalje, Ustavni sud smatra potrebnim istaknuti sljedeće, eventualna dopuna Ustava odredbom prema kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca ne smije imati nikakvog utjecaja na daljnji razvitak zakonskih okvira instituta izvanbračne i istospolne zajednice u skladu s Ustavnim zahtjevom da svatko u RH ima pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svog osobnog i obiteljskog života te svog ljudskog dostojanstva. Ustavni sud RH zajednicu dvije osobe istog spola prepoznaje kao obiteljsku zajednicu i zahtjeva da joj se pruži zakonska zaštita. To sad činimo. Zašto se takva zajednica sklapa pred matičarem? Zato što temeljem članka 4. Zakona o državnim maticama poslove osobnih stanja građana obavlja Ured državne uprave u županiji, odnosno Gradski ured grada Zagreba, a te poslove vode neposredno državni službenici matičari, ne javni bilježnici, nego matičari. To je propisano zakonom, to je vrlo jasno. A zašto takvi državni službenici, odnosno matičari ne mogu imati prigovor o savjesti? Zato što je člankom 15. Zakonom o državnim službenicima i namještenicima propisano da su državni službenici dužni i obvezni postupati u skladu sa zakonom i dužni su na svojem radnom mjestu provoditi zakon. Ako je nešto propisano zakonom državni službenik je to dužan raditi. Hvala. Hvala i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, kolega, ja ne držim da je moja rasprava u nijednom dijelu bila kontradiktorna sa tim priopćenjem Ustavnog suda na koji se vi pozivate. To je jedna stvar, a druga stvar što se tiče pitanja osobne savjesti, pitanje savjesti i tzv. pravne države, a svaka država je pravna ili ako ima Ustavno uređene zakone je pitanje koje se već desetljećima zapravo događa u raznim društvima, društvima, u raznim sustavima, no ja držim da je osobna savjest temeljni čovjekov kriterij koji ga treba voditi u postupcima pa nekad ako treba i podnijeti sankcije ukoliko ono što učini zapravo ne učini sukladno zakonu. Hvala. Hvala i vama. Poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner, replika. zastupnici pozicije krivo shvatili u nekim segmentima. Nisu oni mene krivo shvatili, dobro su oni mene shvatili samo su to iskoristili da bi izvrnuli moje riječi i pokušali progurati neku svoju tezu koja je potpuno drugačija nego ono što sam ja govorio. Ali moram reći nešto vezano uz ono što ste vi govorili o prigovoru savjesti, a sad me potaknuo i uvaženi zastupnik … kad vas je pitao to, on je citirao Zakon o državnim službenicima, pa da ga i ja citiram. Dakle, matičari moraju savjesno obavljati svoju dužnost. Savjesno, dakle sukladno svojoj savjesti kaže u tom zakonu, u protivnom su oni odgovorni za lakše ili teže povrede službene dužnosti, i taj zakon kaže da oni moraju postupati po svojoj savjesti, a savjest se definira kao osobni, moralni osjećaj za dobro i zlo i sad zašto im to uskratiti? Slijedom čega ćemo im mi to uskratiti? oni koji sada hoće uskratiti matičarima to pravo nisu bunili kad je jedan sudac promoviran kao medijska zvijezda koji je rekao da zbog svoje savjesti ne može sudjelovati u radu izbornog povjerenstva pri provedbi referenduma o braku, preko toga se šutke prešlo, on je zamijenjen drugim sucem i tu nitko nije spominjao problem da li sudac može reći prigovor savjesti ili ne. To se prešutno prihvatilo. Sada najedanput se matičarima jedinima želi uskratiti to pravo da iskažu prigovor savjesti što je protivno i međunarodnim dokumentima. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, oni mislim da tu postoji ako ćemo iskreno i stanovito nerazumijevanje nekakvog sustava vrijednosti i onda se možda tu malo povremeno i raziđemo i zapravo činjenica da sudjelovanje u sklapanju braka dvije osobe istog spola ne predstavlja nešto što je kao kršćanska vrednota po mom mišljenju, ne predstavlja. A s druge pak strane naravno da niti sam ja niti itko pozvan da bilo koga osuđuje, prosuđuje ili da ga vrednuje s obzirom na njegovu seksualnu sklonost i orijentaciju i način života i ostalo. Ali to su dva različita pojma, jedno je sudjelovati u tome, a druga stvar je prihvatiti to da to postoji u svijetu oko nas, među ljudima i prema tome se odnositi sa posve dužnim poštovanjem. I zbog toga nema nikakvog posebnog razloga da ni predlagatelj ni vladajuća većina toliko ustraju u tome da će oni baš svakog matičara zašarafiti i da će on morati sklapati istospolne brakove, zaista nema razloga.

ne bih se javljao sa se tri stvari ne ponavljaju koje zahtijevaju svojevrsni komentar i apel da se o tome ne raspravlja jel tome više nije mjesto. Prvo je pitanje ustavne definicije braka i odnosa te definicije prema ovom zakonu. ustavom je utvrđena definicija braka i ako netko želi sporiti ovaj zakon kao što je gospođa Kosor rekla, na raspolaganju mu stoje pravne mogućnosti. Svako drugo interpretiranje kakvo ja ovdje čujem zapravo je negiranje samostalnosti, povjerenja prema Ustavnom sudu. Žao mi je ali Ustavni sud je takva institucija koja počiva na povjerenju i našem poštivanju njihovih odluka, to bi trebalo nastaviti. Drugo zbog čega se javljam je činjenica da ovaj zakon ne regulira odnose kakve ste vi ovdje nabrajali, tko će i kakvu tortu napraviti. temelji se na ideji slobode, a to je ideja da čovjek sam bira. A i vi ste rekli da ste zagovornik toga s kim i kako će održavati odnose. Međutim, ovaj zakon želi regulirati te odnose u onim stvarima u kojima nema potpune slobode izbora. Oni koji nisu bračni partneri nemaju neke mogućnosti koje zakon sada daje istospolnim zajednicama i na taj način regulira nešto što bi inače bilo inače je do sada ograničavanja slobode. I treće, žao mi je gospodine Reiner ali krivo tumačite izraz savjesno obavljanje posla. Tu se ne radi o savjesti članku 9.sloboda mišljenja i savjesti Europske konvencije nego se radi o sasvim jasnim zahtjevima da se posao obavlja u skladu sa službom, pravilima struke. A u ovom slučaju to znači u skladu sa zakonom. Primjer zadarskog suca nije odgovarajući jer on nije odbio vršiti sudačku dužnost koja je njegova obaveza, primjenjivati zakon, on je odbio biti članom jednog tijela što je njegovo pravo. lijepa. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega da ovaj zakon u biti izigrava građansku inicijativu i rezultate referenduma. Međutim podsjetit ću vas jer da je sadržaj ovog zakona gotovo identičan braku i bračnoj zajednici. Podsjetit ću vas da je inicijativa imala ovakvo referendumsko pitanje "Jeste li za definiciju da je brak zajednica muškarca i žene i da kao takva uđe u Ustav". Trebate razlikovati što je brak što je bračna zajednica, dakle ima ljudi koji su u braku nisu u bračnoj zajednici ili oni koji žive zajedno, a nisu u braku. Nadalje, kada govorite o prigovoru savjesti pozivate se isto i na svoja kršćanska uvjerenja, što je sasvim uredu, ali onda kako to niste prigovarali da matičar uopće zaključuje brak jer to nije sveti sakrament i on pred Crkvom ne znači ništa, takvi ljudi uopće nisu u braku prema Crkvi. Prema tome eto oko toga bi trebalo o tome ste trebali razmisliti kada ste na takav način izjavljivali i raspravljali. I čudo je upravo da vas upravo svetost braka i sakrament vežete uz uz buket i uz tortu jer da eto to je privilegija samo takvih ljudi i da nitko neke druge zajednice ne bi smjele prilikom svog svečanog obreda imati tortu i buket jer da eto to pripada samo braku i to onom kako ga vi shvaćate. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. svi oni koji su potaknuli referendum o braku ste htjeli zaštititi kako ste rekli brak između muškarca i žene. Referendum je uspio, to je unešeno u Ustav kako je i bila namjera. Međutim svi oni koji su tumačili taj prijedlog su pretpostavljam mislili na brak između jednog muškarca i jedne žene. Govorim zbog toga što naravno i ova rasprava nije lišena svojevrsnog licemjerja upravo i kada govorimo i o braku i o svetosti braka i brak u Ustavu i tako redom, dakle o tome bismo isto tako morali razgovarati. Međutim, ja neću sada čitati odluku Ustavnoga suda, ja mislim da je Ustavni sud tu potvrdio činjenicu da ta definicija može biti ugrađena u Ustav unatoč tome što je postojala u Obiteljskom zakonu, ali je Ustavni sud jasno naznačio okvir u kojem će se prije svega kretati u budućnosti i Hrvatski sabor, dakle ova institucija gdje se donose zakoni i vrlo jasno je rekao da to što je ta definicija ugrađena u Ustav ni na koji način neće sprječavati zakonodavca a to smo mi da reguliraju zakone koji se odnose i onda Ustavni sud to redom nabraja. redom nabraja. A što se tiče prizva savjesti koji bi se omogućio državnim službenicima ja vam samo stavljam na razmišljanje činjenicu da je moguće da onda kada bi bio moguć priziv savjesti državnoga službenika u ovom slučaju da je možda onda moguć priziv savjesti i u drugim da se otvara pandorina kutija pa da matičar jednom kaže da neće npr. vjenčati muškarca i ženu koji pripadaju određenoj političkoj stranci primjerice zato što smatra da ta politička stranka, njezino vodstvo, njezini projekti, njezin program ni u kojem slučaju nije u skladu sa uvjerenjima te matičarke ili toga matičara sa njegovim svjetonadzorom ili njezinim svjetonadzorom i to bi otvorilo zaista velike probleme. Dakle, državni službenici kao što je rečeno imaju zakon u okviru toga zakona se i dakako uvijek u okviru Ustava moraju kretati. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. da su to ipak nerealne situacije, a savjest je jedno a stavovi koje mi imamo su nešto drugo, o bilo čemu i bilo kome. No, na nešto ste me drugo podsjetili, zamislite da su hrvatski službenici ili matičari ili svi državni službenici imali mogućnost prigovora savjesti pa da od uspostave Hrvatske države do danas nisu morali sudjelovati u raznim stvarima u kojima su morali sudjelovati i koji su morali raditi jer su bili zaposlenici i nisu mogli odbijati naloge svojih šefova, rukovoditelja, načelnika i ostalih, pa možda bi i hrvatsko društvo bilo bolje nego što je danas a Hrvatska država možda je i manje pokradena nego što je danas. Tko će ga znati. Dakle da su ljudi recimo po svojoj savjesti mogli mnoge stvari ne potpisati, odbiti, ne pospremiti u ladicu i slično. Dakle mnogo toga čini što su zapravo po nalozima svojih nadređenih nažalost svih ovih godina pa i danas morali činiti. Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Marija Lugarić, replika. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega Đurović, htjela sam govoriti ovo oko Ustavnog suda i svega, no međutim kolega Grbin, Kregar, kolegica Antičević to su rekli pa neću o tome. međutim, mislim da malo trebamo raspraviti ovaj priziv savjesti, manipuliranje zapravo s pravom na priziv savjesti. Dakle, neosporno pravo svakoga je pravo na priziv savjesti, dobro ste rekli da je ono regulirano i mnogim međunarodnim dokumentima itd.. Neosporno je da su sudovi savjesti utemeljeni na moralnom imperativu koji može biti odraz političkog, vjerskog, filozofskog ili bilo kojeg drugog uvjerenja čovjeka. No, međutim, to kao i svako drugo pravo ima svoju drugu stranu medalje koje je svojevrsna obveza. Priziv savjesti ima samo jedno ograničenje a to je da ono se ne može primijeniti ukoliko ugrožava ili isključuje prava drugih ludi. Vi ste liječnik, priziv savjesti kod liječnika nije ja neću, imam priziv savjesti. Članak 20. Zakona o liječništvu izrijekom kaže da priziv savjesti je dopušten samo ako se ne kosi sa pravilima struke odnosno ako se time ne izaziva trajne posljedice za zdravlje ili ugrožava život pacijenta. Dakle priziv savjesti nije apsolutno pravo. Njegovo ograničenje je u poštivanju prava drugih ljudi. I zato priziv savjesti kod matičara ne može biti dozvoljen jer ugrožava pravo drugih ljudi odnosno građana koji su definirani ovim zakonom. Naravno i sve one druge pravne argumente koji su kolege rekli. Dakle, ja vas samo molim da se ne razbacujemo sa važnim pravima olako jer svako pravo ima svoju da tako kažem obvezu, ima svoju ogradu. Nema apsolutnih prava koja su ono rušilački pred svim i pred svakim pa tako niti priziv savjesti. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović. Vi ste ugrožavanje života i zdravlja kao moment opoziva, priziva savjesti povezali sa pravom na što? Pravom na brak. Mislim da te dvije stvari ipak nisu ni blizu niti ni blizu jedna drugoj a s druge pak strane na jedan okrenuti način ste ovu tematiku stavili kao nešto što je u središtu problema ljudskih problema ljudskih prava. Ili da kažem ovako do kraja. Koliko ja znam ili koliko sam uspio pročitati i čuti brak nije ljudsko pravo. I mislim da postoje presude presude međunarodnih sudova koji su definirali da sklapanje braka, odnosno bračne zajednice ne spadaju u temeljna ljudska prava ona koja se taksativno navode. Te stoga u nekim presudama upravo upravo ni pitanje da li ovi ili oni mogu sklopiti brak nije bilo tumačeno kao prihvaćanje ili kao kršenje njihovih ljudskih prava. Mislim da se radi o Međunarodnom sudu pravde. Prema tome, da li će netko sklopiti brak, neće sklopiti brak, ovakav, onakav, u kojem obliku će biti uređen ili ćemo, ili nećemo dopustiti istospolnim partnerima da sklapaju brak neće predstavljati kršenje ljudskih prava. Poštovani potpredsjednik Doma, Milorad Batinić, replika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Đurović kada ste govorili tijekom rasprave spomenuli ste referendum i referendumsko pitanje braka. Može se iščitati iz vašeg, reko možda čak i razočaravajućeg stava, postavili ste si pitanje svrsishodnosti referenduma a potrošeno je negdje cirka oko 40 milijuna kuna, naime, kao nismo dobili ono što smo tražili. Postavili ste pitanje sadržaja ili forme. Forma je točno definirano što je brak u Ustavu. Sadržaj braka definiraju bračni partneri. Svi smo manje-više u braku ili u ovom ili u onom, znači sadržaj ne možemo definirati Ustavom niti zakonom na način ono što je pravi sadržaj braka i što čini brak onim što je. Pitanje što su željeli građani, pa očito su građani izmanipulirani ovim referendumom ili dio građana koji je izašao, a vrlo dobro se zna tko je pokrenuo inicijativu i tko su sve bili ti manipulatori koji su državnom proračunu priskrbili 40 milijuna kuna troška. Kad je riječ o svrsishodnosti mislim da hrvatski građani se danas puno više pitaju o svrsishodnosti novca koji troše na izbore i gradske, općinske, županijske, a posebice državne izbore i traže od nas zapravo da tu nešto učinimo pa da oni vide da zapravo svrsishodnije troše novac i na parlamentarne izbore nego što su ga do danas trošili. A kad je riječ o manipulaciji mislim da nije bilo nikakve manipulacije niti je doživljavam i da je taj referendum itekako ostvario dva cilja. Prvi je cilj da je pokazao da se građanska volja ili volja većine građana može ostvariti uprkos želje ili volje vladajuće većine koja to ne želi. Dakle to je pobjeda zapravo građanske Hrvatske s jedne strane i s druge strane što se mene tiče to je bio vrlo jasan pokazatelj da je zapravo dobro ostavit mogućost hrvatskim građanima, da li kroz referendum ili kasnije kroz izmjene izbornog zakonodavstva ili izbornih modela ili svega ostalog zapravo još više otvorit prostor da hrvatski građani mogu i značajnije sudjelovat u kreiranju odluka. Jer ovakve odluke kao što je ovaj zakon i ovaj zakon nastaje zapravo u jednom vrlo uskom krugu, u vrlo uskom krugu. Koliki je taj krug ne znam, ali on je vrlo malen i predstavlja samo jednu skupinu koja sebi daje za pravo da zapravo u budućnosti određuje većini hrvatskih građana na koji način i kako i gdje će živjeti. A to ta mala većina sebi ne bi trebala uzimat za pravo. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Goran Beus Richembergh, replika. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Đuroviću, izrekli ste jednu tezu koja je meni na početku bila shvatljiva, a to je da ste spremni prihvatiti sva zakonska određenja međusobnih odnosa u ovoj zajednici, ali da niste spremni prihvatit izjednačenje sadržaja, pa ste onda počeli govoriti o tome kako se sklapa ova zajednica, dakle govorit o matičaru, kumovima i ostalo. Sadržaj nijedne zajednice nije ceremonija. Ona traje vrlo kratko, a zajednica traje relativno dugo ili mnogo duže. Dakle ako smo svi prihvatili i to je civilizacijski doseg da su izvanbračna i bračna zajednica po sadržaju iste, jednakopravne pred zakonom a razlikuju se po formi jer jedna jest sklopljena ceremonijom, druga nije, onda ste u krivu. U ovome konkretnom slučaju dakle i sklapanje životnog partnerstva podrazumijeva određenu ceremoniju koja jest dijelom i različita jer inače bi bila jedna punica, jedan punac, jedan svekar i jedna svekrva, a ovdje toga nema nego je svugdje po dva. Definitivno je jasno dakle da kad govorite da se želite složiti sa uređenjem internih odnosa, da zapravo HDSSB nema ništa protiv sadržaja ovoga formata, a da ima protiv ceremonije. Pa zar je to doista važno, a traje 10 minuta? Hvala lijepo.

kolega tko sam ja ili tko je bilo tko od nas da može suditi ili presuđivati ili da može reći dvojici, dvije žene koje žive 20 godina da međusobno ne mogu jedna drugoj doći u bolnicu, naslijediti mirovinu, ostvarivat zdravstvenu zaštitu i bilo što od toga. Ja zaista se ne osjećam pozvanim da budem taj koji će to nekome zabraniti. Ali ovaj akt sklapanja braka i formaliziranja te zajednice na ovaj način da se odvija kao ženidba, čemu to? dakle smatram da je to protuustavno, da je to suprotno hrvatskim tradicijama, da je velika većina hrvatskih građana protiv toga. Prema tome, to je zapravo volja i želja jedne manjine koja ovo sada doživljava kao očito prvi korak ka još nekim ciljevima koji su za sada stavili po strani. Dakle sadržaj tog odnosa i prava i mogućnost da ti ljudi žive normalno i da imaju životna i ljudska prava da, ali ne sklapanja braka, ne ženidba i ne djeca. Poštovani zastupnik Marin Jurjević, replika. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Đuroviću, vi ste ovdje u nekoliko navrata govorili o ljubavi, a sklizak je teren kad se govori o ljubavi i zakonima. Pozivali ste se na kršćanske vrijednosti pa ću ja pa ću ja citirati Poslanicu Korinčanima i jednu rečenicu iz nje koja glasi: "ljubav se ne raduje nepravdi, a raduje se istini". Istina je da postoji ljubav između ljudskih bića istog spola. To je istina. Istina je da ne možete proglasiti ljubav neustavnom kategorijom. Istina je da je ljubav u epicentru i kršćanskih vrijednosti. I zaista mi nije jasno zbog čega, a to ste upravo evo sad malo prije rekli da vam ne smeta u principu dakle da se dvoje ljudi voli, pa bili oni istog spola, da žive 20 godina zajedno pa bili oni istog spola, da idu jedan drugome u bolnici, pa bili istog spola. Ali vam smeta da se to pred zakonom zove životno partnerstvo. Vama to smeta u ime toga što se vi s time ne slažete. Tim gore po vas, a ne po ljubav. Ljubav postoji bez obzira šta se vama ne sviđa da se to registrira. A ustavi, a zakoni bi trebali korespondirati stvarnosti, a ne tome što se meni ili vama sviđa ili ne sviđa. Dakle, postoji neki iskustveni koleral naspram zajednice uljuđene, civilizirane koja na osnovu tog iskustvenog korelata uređuje svoje zakone po kojima se živi. Ne znam zašto vam to smeta. Duboko sam iznenađen tom vašom pozicijom s obzirom da se pozivate na kršćanske vrijednosti, s obzirom da se pozivate na ljubav, a onda u jednom trenutku sve to negirate. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. Da, ne znam da li smo zašli previše. Međutim, pojam ljubavi kao neke univerzalne kategorije uopće i nije vezan zapravo za odnose među ljudima primarno. To je jednostavno jedan model davanja pa između ostalog i između dvoje ljudi i roditelja i djece i prijatelja i slično. A kad je riječ o iskustvenom korelatu, pa upravo ako je riječ o iskustvenom korelatu, onda upravo iskustveni korelat kako ste se vi izrazili nam govori o tome da nam to ne treba i da je to nešto što mi prisilno pod pritiskom jedne manjine. Dakle, taj model sklapanja surogat braka između dvije osobe istog spola pod kao prisilni model uvozimo iz nekih država zapadne Europe. I umjesto da uvozimo kvalitetne porezne zakone, da uvozimo kvalitetne radno zakonodavstvo, da uvozimo kvalitetne uređenje državne uprave mi uvozimo evo ovo. Mislim da nam to ne treba. I upravo ako ćemo o tome i o povijesnom iskustvu ono pokazuje da nam legalizacija ili institucionalizacija formaliziiranje pred matičarom braka dva muškarca ili dvije žene ne treba, a o tome je i hrvatski narod jasno rekao na referendumu. I vi kao politička skupina koja trenutno još nekoliko mjeseci obnaša vlast trebali bi imati određenog poštovanja prema tako izrečenoj referendumskoj volji hrvatskog naroda, a ne ju negirati i gledat kako da pred njom zažmirite. Hvala lijepa. Iscrpili smo replike i odgovore na repliku. Na redu je klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Kolega Babiću, nema nikakvog razloga da ne bih vam dao repliku da sam vas zapisao. Nisam vidio, žao mi je. Ne mogu vam dati. Ja se ispričavam, ali nisam vas vidio. Nisam zapisao. Goran Marić je odustao od replike to je bilo 10. Žao mi je. Sada ništa. Nansi Tireli u ime kluba Hrvatskih laburista. Žao mi je zaista, nema razloga da vam ne bih dao. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicama, kolegice i kolege. Evo u ovih nekoliko rasprava čuli smo već dosta dosta toga i nameće se samo jedno pitanje. Da li nam ovaj zakon treba ili nam ne treba? Donosi li ovaj zakon veća prava osobama koji žive u istospolnim zajednicama? Oni su rekli da da. Oni ga podržavaju, oni kažu da će njima zbog takvog i tog zakona biti bolje i smatram da je to jedna od naših prvih dužnosti odnosno obaveza koje moramo ispoštivati. Sve dalje jeste brojanje nekakvih zrnaca lijevih ili desnih, prepucavanje o nekakvim svjetonazorima, ideološkim stavovima i o tome možemo pričati danima i danima. Kao zastupnici u Hrvatskom saboru mislim da nam je jedna jedina obaveza poštivati Ustav, poštivati hrvatske zakone, poštivati deklaracije, konvencije i sve ono što smo do sad kao država potpisali i ono što je izuzetno važno da poštujemo zadnju odluku Ustavnog suda što se tiče raspisanog referenduma i mišljenja Ustavnog suda gdje ustavno pravo, odnosno da brak bude ustavno pravo zajednica muškaraca i žena ni na jedan način ne smije utjecati na to da bilo tko drugi zbog toga ima nekakva manja prava. A mi smo danas počeli raspravljati o tome da li se ovim zakonom izigrava prava svih onih koji su se izglasali na referendumu. Ja bih sad mogla pitati da li je prije jaje ili kokoš? Da li je taj referendum raspisan upravo zbog toga da se nametnu nekakve ideološke teme koje nas odvlače od puno važnih stvari u ovom trenutku i da gubimo dane i mjesece raspravljajući o tome što je to brak i što je to životno partnerstvo osoba istog spola. Da li ti ljudi imaju ista prava i da li sa životnim partnerstvom osobe istog spola na bilo koji način uništavaju, diskriminiraju, štete ili nanose bilo kakve druge posljedice osobama koji su u braku. Osobno smatram da je odgovornost svakog pojedinca i to je najveća odgovornost da živi život po svojim načelima. To jeste odgovornost i to moramo poštivati i tome moramo težiti. Dobili smo svi mi saborski zastupnici jedno pismo od Udruge "U ime obitelji" kojima nas pozivaju da ne nasjedamo ideologiji i da glasamo protiv ovog zakona. Tko vodi ideologiju? Ja sad sasvim iskreno razgovaram i postavljam nekakva pitanja. Tko vodi veću ideologiju, Udruga "U ime obitelji" ili Vlada koja stavlja u proceduru Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola? Mislim da se oko toga ne bismo trebali svađati, da se ne bi trebali ne slagati nego da odgovorimo na jedno jedino jednostavno pitanje. Dosada smo imali zakon koji je omogućavao tim osobama nekakva prava, međutim nije ih omogućavao omogućavao da oni ta prava sažive do kraja i da uistinu imaju prava koja bi kao građani RH temeljem svojih nekakvih seksualnih opredjeljenja trebali imati. Dakle, imali smo zakon koji nije funkcionirao u ničemu. Mislim da nam je zadaća da donosimo zakone svaki put sve bolje i bolje koji će uređivati upravo odnose među građanima, građana među građanima To nam je zadaća i tome trebamo težiti. Ako ovaj zakon doprinosi sada tome da ti ljudi i te osobe žive kvalitetnije, žive bolje na jednostavniji ili bolji način, ostvaruju nekakva svoja prava, onda smatram da nam je jedina dužnost takav zakon podržati. Možemo razgovarati o tome koliko će on biti provediv u našem životu ili neće, ali ako pričamo o njegovoj provedbi u svakodnevnici onda bismo trebali uzeti sve one druge zakone koji nas se isto tako tiču i koje nikako da provodimo u stvarnosti. I oni imaju isto tako puno problema u provedbi. Da li je to razlog da ga ne donesemo? Nije. Možemo postaviti amandmane, možemo. Postavimo ih, pokušajmo ovaj zakon učiniti čim boljim, čim jednostavnijim, čim razumljivijim da ga svatko može živjeti. Mislim da kad se deklariramo kao demokratsko društvo, kad se deklariramo kao društvo jednakih prilika i mogućnosti, kad se deklariramo kao društvo koje teži tome da svaki građanin RH ima jednaka i ista prava, a raspravljamo na ovakav način na koji raspravljamo ovdje u Saboru dajemo sasvim drugu sliku od onoga za što se zagovaramo u odnosu na ono što govorimo. Ispada jedno mislimo, drugo radimo, treće pišemo. I zbog takvog ponašanja i zbog takvih razmišljanja i zbog takvih stavova mislim da jesmo jednim velikim dijelom tu gdje jesmo. Sve bismo nešto htjeli ali ne baš do kraja, sve nešto mislimo ali ne baš sada. Mi te ljude podržavamo, mi tim ljudima želimo svako dobro, ali ne treba baš donijeti zakon da oni žive tako dobro kako mi to njima želimo. Dakle, to su poruke koje zbunjuju, jako zbunjuju svakoga tko ih sluša i ja isto sad si postavljam pitanje ispada kad slušamo ove rasprave svi želimo isto, tim ljudima želimo dobro. Ajmo odgovoriti na pitanje na koji način ćemo im omogućiti da to dobro žive? Donošenjem zakona, utvrđivanjem nekakvih zakonskih regulativa po kojima nešto može funkcionirati? Da zakon nije do kraja dobar, nije dobar. Na njemu treba još jako puno raditi da bi on bio baš onakav kakav bi trebao biti da bi tim ljudima bilo savršeno. Ali mislim da savršenstva jednostavno nema i mislim da je donošenje ovog zakona jedan veliki iskorak koji smo pokazali u toleranciji različitosti i toleranciji drugačije. Kada pričamo o da li zakon brane lijevi ili ga brane desni ili su protiv njega jedni ili su protiv njega drugi opet dajemo krivu poruku. Ja cijelo vrijeme tvrdim osoba kojih se ovaj zakon tiče ima i na lijevoj i na desnoj strani. Svatko od nas bez obzira gdje i na kojoj strani je bio ima za prijatelje takve ljude. I nije dobro da raspravljamo na takav način i nije dobro da ljude tako dijelimo. To su ljudi koji žive svoj život, poštujmo to njihovo pravo, pokušajmo im kao zastupnici koji donose zakone omogućiti da konzumiraju ta svoja prava na najbolji mogući način i po onome što imamo mogućnosti s onime što imamo mogućnosti, a to su amandmani, dajmo svaki od sebe maksimum da amandmanima predlagatelju predložimo izmjene zakona argumentirano, činjenično onako kako smatramo da bi trebalo to poštovati. Hrvatski laburisti kao i u prvom čitanju tako i u ovome podržat će ovaj zakon iz jednostavnog razloga što jesmo za temeljna ljudska prava uvijek tako i ovaj put. I da će problema nakon ovog zakona biti, da će i dalje biti mržnje, da će i dalje biti diskriminacije kojoj smo svi svjedoci biti će, ali mislim da si mi ne bi smjeli uzimat za pravo ni da mržnju ni diskriminaciju po toj osnovi potpirujemo i da je još činimo većom od onoga što jeste. Jer svatko tko osjeća mržnju ima nakon toga pravo reći pa tako razmišlja i saborski zastupnik zašto to pravo ne bih imao i ja? Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. toj grupi naših građana trebamo osuvremenit zakone da oni budu na europskoj razini, na svjetskoj razini, za njihovo dobro došli smo povijesno do tih okolnosti. Mislim da tu nema nikakvog spora u cijelom hrvatskom društvu. Razgovaramo, ne može, svako treba živjeti u skladu biti sluga svoje volje, odnosno biti gospodar svoje volje i sluga svoje savjesti. A ne može svako živjeti samo po svojim načelima, načelima, postoji i društveni okvir. Ne slažem se s vama, vi ili neke stvari demagoški istupate ili uopće ne razumijete. Ovdje se ne može govoriti o širenju mržnje, što ste rekli ako bi neko imao primjedbe, odmah širi mržnju, odmah je homofob. Govorimo o ozbiljnim stvarima. Tvrdim da ovaj zakon ugrožava prava drugih ljudi, ljudska prava djeteta. Ministar Bauk, on je generalni mali Einsteine, matematičar, počeo je sa zakonom, to će biti kao brak, imat će prava ali nema usvajanja djece. On je doveo ovim zakonom usvajanja djece na mala vrata, sporedna vrata. Konkretno da budem jasan, u ovom zakonu ja tvrdim, ko misli da nije tako, neka traži zakon, neka ne osporava, da se može dogoditi da jedna djevojčica od 5 do 10 godina se nađe u dnevnom boravku između dva muškarca svaki od 100 kila i sa crnom bradom koji se ljube, jer se trebaju ljubiti, jer roditelji trebaju pokazivati nježnosti pred djecom. Nema ljudskog, božjeg, ateističkog, religijskog bilo kakvog načela koji bi govorio da je to ili koje bi govorilo da je to načelo u redu, to ne može biti u redu, to je sumrak ljudskog uma, to je protiv ljudskog dostojanstva i to je ugrožavanje prava tog djeteta i ja sam protiv toga. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik doma Željko Reiner, odgovor na repliku, zapravo replika. Tako je. hvala lijepo. Ne bih odgovarao na repliku, nego bih imao repliku. Naime, ja se slažem apsolutno poštovana kolegice Tireli sa onim što ste rekli da zakon nije dobar, citiram vas, i da na njemu jako puno treba raditi. To sam i ja rekao, jer takav zakon treba ali ga treba poboljšati. Ono što se isto slažem s vama, da ste rekli da vjerojatno i na desnoj i na lijevoj strani ima ljudi koji imaju takvu orijentaciju i da nije dobro da se dijelimo po bilo kojem kriteriju, nije to dobro niti da se ovdje dijelimo, a to se cijelo jutro upravo događa. Dakle, manipulira se s nekim tvrdnjama iza kojih nerijetko ništa ne stoji, sa nekim dojmovima, sa nekim predrasudama protiv jedne strane i navodno za drugu stranu kako bi se stekli politički poeni. I recimo iskreno, o tom se radi. Ja sam jako malo čuo nešto konkretno o tom zakonu, ja sam govorio o konkretnim stvarima. Ja ću sad iskoristiti ovu repliku da kažem još jednu konkretnu stvar koja je manjak ovog zakona, konkretno primjerice piše da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva iz državnog proračuna, to naprosto nije točno jer će postojati financijski učinak ovog zakona kao i svakog drugog zakona jer treba vrlo jasno reći, svaki zakon koji angažira državni, javni aparat predstavlja novi troška. ko će platiti dodatni rad matičara, državnih službenika, sudaca, socijalnih radnika, poreznih, policijskih, pravosudnih i drugih državnih radnika, posebno službenike i namještenike zdravstvenih ustanova, zatvora itd. da se ostvare ova prava. Prema tome, ja prvi mislim da prava treba ostvariti, ali definirajmo, recimo istinu, nemojmo se skrivati i tvrditi da nešto ništa neće koštati i onda to ne predvidjet u državnom proračunu, pa se čuditi kad se zakon neće provodit. I to je ono što sam ja u više navrata govorio. Nažalost

da ne bi voljeli govoriti o tome je li to ideološka ili svjetonazorska stvar. Ovo je svjetonazorska i ideološka stvar i na tome ova Vlada radi, posebice ministar Bauk. Pogledajte samo članak 21. ovoga zakona koji kaže da će "Matičar prigodnim govorom upoznati osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo s odredbama ovoga zakona, o njihovim pravima i dužnostima te istaknuti značenje sklapanja životnog partnerstva. " Mi smo danas govorili o tome da smo imali Zakon o istospolnim zajednicama, on se mogao izmjenama i dopunama urediti. Kada govorite o jednom novom zakonu ne vidim zbog čega bi ministar Bauk u članku 21. stavak 2. govorio koji su to istaknuta značenja sklapanja životnog partnerstva. Ja to ne razumijem. Kada govorimo o toleranciji i tolerantnosti u Hrvatskom društvu, po meni barem ona društva koja sam ja upoznao, po meni nema tolerantnijeg društva od Hrvatskog društva, definitivno ga nema. I ono kad ste govorili o braku, ja ću vam samo reći, recimo članak 38. "Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti da svatko zadrži svoje prezime, da kao zajedničko prezime uzme prezime jednog od njih, da kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će im pripasti, da svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera." Mislim na šta vas ovo podsjeća? Ovo je brak samo što se tako ne zove. Hvala. i osvrnuli ste se na referendum, na referendumsko pitanje, pa ću ja onda podsjetiti kako su inicijatori govorili mi nismo protiv nikoga mi smo za, dok nije došlo do referenduma. Nakon toga, dakle pokazali su svoje pravo I mene uopće ne čudi da vi podržavate ovaj zakon, međutim mnogi su kolege bez obzira da li ga podržavaju ili ne govorili ovako, ti ljudi, ta neka prava, to postoji, tim ljudima, toj grupi ljudi. Vi ste također upotrijebili nekolik puta tu jednu pokaznu zamjenicu, ti, to, taj. Dakle, mi smo ti koji su neko izvorište i glavna kategorija i to nešto postoji pa ćemo mi to tolerirati. Ja znam da tako niste mislili ali od jezika počinje i diskriminacija svjesna ili nesvjesna. Ne postojimo mi i oni, postojimo samo mi, ljudi koji imaju izvorno svoja prava, a naša je sramota što ta prava nisu dobili i prije. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjednik Doma, Milorad Batinić, replika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice Tireli, u cijelosti mogu podržati vašu raspravu i drago mi je da imate jedan liberalniji pristup nego što se moglo do sada iščitavati o nekim temama iz vašeg kluba, no međutim rekli ste da nam se nameću ideološke teme koje nas odvlače od bitnih tema. To je jedan mali dio s kojim se ne mogu složiti. Naime, ljudska prava, temeljne ljudske slobode, to je ključ svih, svih, svih prava. Znam da niste možda u cijelosti da mislimo identično, ali velim, ova rečenica mi je bila naime …, da. Govorio sam i u prethodnoj replici o manipulaciji. Tu se radilo prije svega, koriste se svi načini u zadnje 2,5 godine da se razne strukture, a vrlo dobro znamo koje i najniže razine, da se izrazim, potežu se pitanja, naravno ne može se govoriti o konkretnim stvarima jer ne znaju, ne mogu predlagati ništa sugestivno, ništa afirmativno i ide se upravo na tu razinu što je svakako ispod svakog pojasa. Da ne kažem što se tiče temeljnih ljudskih prava i sloboda i niz drugih aktivnosti koje su bile poduzete, od Vukovara, sprječavanje … institucija, predsjednika Republike, predsjednika Vlade i niz drugih aktivnosti. Znači, to je samo jedna od niza manipulacija, međutim građani su, vjerujem, vrlo brzo otkrili suštinu, tu se iz rasprava moglo iščitati da su čak i oni koji su to potencirali, sudjelovali u tome, u tim manipulacijama, iščitali da su i oni izmanipulirani. U cijelosti mi je drago što ćete podržati ovaj zakon, ali velim, ovaj dio kad su u pitanju temeljna prava, slobode, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nansi Tireli. i da se ta temeljna ljudska prava izvlače s mjesta gdje bi one uvijek i za svakoga od nas trebale bit i da ih onda uvrštavamo za dnevne političke potrebe onako kako nama odgovara. Dakle, mislim da o tim temeljnim ljudskim pravima ne bismo trebali razgovarati na način na koji razgovaramo i da se sad mi prepucavamo da li to jeste ili nije temeljno ljudsko pravo, da čovjek živi s onim kojim bi htio živjeti na način bi htio i da mi sada sa zakonom pokušavamo taj nekakav odnos riješiti. Dakle, mislim da mislimo isto, vjerojatno se nismo dovoljno dobro razumjeli. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Jadranka Kosor, replika. Hvala lijepa. dakle ljudi koji se zauzimaju za donošenje ovoga zakona, ali zadržat ću se na ovome pismu u kojem ima puno nelogičnosti, a usudim se reći i neistina. Prije svega, ovdje se tvrdi da je prijedlog zakona neusklađen sa ostatkom pravne stečevine RH i da unosi ozbiljne prijetnje, slobode misli i govora. upravo Ustavni sud koji smo mi citirali nevjerojatno puno puta danas, vezano za referendum o braku je rekao nešto potpuno suprotno. Dakle, i na samome kraju Ustavni sud govori potpuno suprotno i to bi trebalo svakako uzeti u obzir. Za mene je također nerazumljivo da se ovdje navodi da se ovim zakonom poriču Ustavne kategorije prepoznate kao poduzetnička i tržišna sloboda, govori se naravno o o cvjećarima, fotografima, itd. Pa upravo tržišna sloboda i sama riječ govori o tome da oni uvijek mogu odlučiti hoće li raditi i zaraditi ili neće raditi i zaraditi, to je zaista njihova slobodna volja. Matičari kao državni službenici su nešto potpuno različito i teško mi je prihvatiti kao argument vezan za raspravu o ovome zakonu činjenicu da, evo, udruga navodi i Vukovar. Dakle, Vukovar, grad heroj upliće u ovu raspravu i jedan od argumenata političkih je tko je pobijedio, tko je izgubio u Vukovaru. O tome bismo mogli zaista puno raspravljati, ali nemam dovoljno vremena. Međutim, navodi se također i mislim da to zaista nije tema vezana uz Zakon o životnom partnerstvu, a navodi se, evo, i argumenti, kaže se da je poznato da su predsjednik Vlade i predsjednik Sabora 2 najnepopularnija, gospodine predsjedniče, političara u državi što do sada nisam vidjela u istraživanjima, predsjednik Vlade da, ali i predsjednik oporbene stranke, da. **Leko, Odgovor na repliku poštovana zastupnica Nansi Tireli. autor tog pisma iskoristio ovu situaciju da u to pismo nadrobi sve ono što misli da bi u ovom trenutku bilo važno, a sve to što piše unutra daleko je od istine i to je ono što me osobno ljuti. S druge strane, ovog pisma, imam jako puno dopisa i upita građana kojima je stvarno ovaj zakon potreban i oni činjenično navode probleme sa kojima se svaki dan suočavaju zato što ovog zakona još nema. I kada sam morala odlučiti da li se opredijelit za ovo pismo koje sam dobila "U ime obitelji" ili za ove dopise i pisma koja sam dobila u ime ovih građana koji koji jesu u problemu onda sam se vrlo lako odlučila da ću se uvijek zalagati za to da građanima problem riješimo pa bilo to i ovim zakonom. replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Tireli vi stalno ponavljate čini mi se već nekoliko puta pojam temeljna ljudska prava, pa u to svrstavate valjda i ovo životno partnerstvo za osobe istog spola kako piše u naslovu ali valjda i brak kao temeljno ljudsko pravo osoba heteroseksualnog nadzora. kada je već tako a vaš kolega je rekao da sve manje ljudi vjeruje u brak, sada ga nema ovdje, ali točno je tako rekao, to znači da sve manje ljudi vjeruju u temeljna ljudska prava po vama. E sada jesu li temeljna ljudska prava zaista brak i životno partnerstvo ili nisu? moj kolega Đurović je dokazivao i putem presuda u Europi da sam brak, sam baš brak heteroseksualnih partnera pa onda i životnih partnera istog spola nisu temeljna ljudska prava. No kada govorite o diskriminaciji, a govorili ste o tome, niti želimo da većina diskriminira manjinu ali ni manjina većinu. Nije dopušteno nekome zato što je manjina diskriminira većinsko mišljenje ili većinu. Ne možemo tako promatrati stvar. Prije ovoga zakona na dnevnom redu u Saboru je ovdje bio Obiteljski zakon u kojemu su tada već ugrađene neke odredbe u vezi djece iz životnog partnerstva, iako ovaj zakon nije bio na dnevnom redu. Sada dakle retrogradno se usvaja ovaj zakon koji će onda imati reperkusije ili posljedice i zahvaćat će dio i u Obiteljskom zakonu. velika varka malog Marka, tj. malo ministra kako je rekao Duje itd. došlo se do jednim malo obrnutim procesom, jednim retro do toga da sada ovim zakonom zahvaćamo i u Obiteljski zakon. Jutros na vijestima čujem da se da se ovaj zakon u odnosu na bračnu zajednicu razlikuje u nazivu i u tome da nema posvajanja djece, a zapravo nije tako. Zahvaljujem predsjedniče. Kolega Grubišić ako pričamo o prevari ja bih podcrtala ono što smo prije rekli, ako idemo u analizu tko je koga htio prevariti to ćemo poslije vi i ja zajedno izbistri naša razmišljanja. Govorimo o temeljnim ljudskim pravima, pa za mene jesu temeljna ljudska prava da kao jedinka odlučim gdje ću živjeti, s kim ću živjeti, kako ću živjeti, na koji način ću živjeti to smatram da jesu temeljna ljudska prava. E sada da li ću živjeti u braku ili ću živjeti u izvanbračnoj zajednici ili ću biti samo posvojiti dijete što mi isto tako zakon dozvoljava ili neke neke sam druge seksualne orijentacije pa ću onda živjeti u istospolnoj zajednici, to za mene jesu prava kao takva. A spomenuli ste prije broj sklopljenih brakova, u 2011.smo imali 20.211 sklopljenih brakova na tisuću stanovnika i isto tako smo imali razvedenih 5.662 braka što znači 280 razvedenih brakova na tisuću sklopljenih. Ovaj nam podatak govorim samo o tome da koliko god uređivali i pisali zakone opet zahvaljujući našim pravima i temeljnim ljudskim pravima možemo ući u brak, izaći iz braka i živjeti onako kako mislimo da nam je u tom trenutku bolje. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Stjepan Milinković, replika. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa kolegice Tireli rekli ste da je dosta toga rečeno u dosadašnjem tijeku rasprave, ali nekako dominira cijelo vrijeme ovo o čemu je govorio i kolega Grubišić, stalno ljudska prava. I sada jedni si prisvajaju da su oni veći borci za ljudska prava s lijeve strane, a mi s desne mi smo kao nekako nazadni mi drugačije to, pa ja sam to osobno doživio u ovom Visokom domu da se na moje istupe kada sam ja govorio o ljudskim pravima o pravima u ruralnim sredinama o pravima seljaka u poljoprivredi su me uvijek smatrali neki nazadnim pa šta taj govori, pa šta taj priča. šta taj priča. Nitko ne spominje pitanje šta je sa onih 120, 130 tisuća OPG-a i onih obitelji bezbroj na selu u ruralnim područjima koji propadaju, koji nemaju egzistenciju i ja mislim da nije ništa u tome nazadno, koji čuvaju naravno i instituciju braka, dijele jedne vrijednosti, ja ne držim tu ništa nazadno i loše. Ja plediram zato da se natječemo i oni koji mogu donositi odluke da se natječu u stvaranju kvalitete života, gospodarskom rastu i onim drugim pitanjima koja mogu doprinijeti i očuvanju braka i života u u najboljem smislu te riječi. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Tireli poštujem vašu raspravu, poštujem vašu raspravu zbog toga jer ste govorili nepristrano, neopterećeno, govorili ste o realnosti i niste skupljali političke bodove. Govorili ste ono što mislite i spomenuli ste u stvarnosti jedan dio na koji sam se željela ja vama baš to zbog vaše ovakve rasprave. od ujutro od kada je akademik Reiner govorio svoju raspravu u kojoj zaista nije bila ni homofobna, nije bila ni protiv nego je ukazivala na probleme ovog zakona sa ove lijeve strane nažalost od većine jedne zastupnika željela se je promijeniti percepcija, željelo se nas ovdje prikazati kao neke homofobe, kao neke ljude koji mrze ljude. Nikada, i vjerujte mlade dame i gospodo koji gore sjedite, kada vi odete odavde većina nekih zastupnika i zastupnica će izaći iz ove sabornice, neće više koristiti vrijeme da se bori za vaše pravo, neće jer jedan dio njih nije nikada živio uvjerenja o kojima govori, jedan dio, nego je živio neka druga uvjerenja. I to je ono što nas u ovom klubu vrijeđa. To je ono što nas vrijeđa. Da je bilo dozvoljeno danas ujutro na taj način postupati, na taj način, iz čistog mira, u raspravi koju vodi jedan akademik u kojoj ne vrijeđa nikoga, ni vaša prava ni ničija, ni naša prava, ali da se želi pokazati jedan takav animozitet. Naime, to je bio šok terapija za uvažene kolege koji su tako postupili. Željeli su naprosto percepciju promijeniti. I ne dajte se zavarati, ne dajete se zavarati nikome tko ne živi život poštujući drugi i vjerujući u ono što govori nego kad govori samo isključivo radi toga što to želi da čuje danas novinari a sutra za neke političke poene. Hvala. Pa uvažena kolegice Tireli ja ću se osvrnuti na onaj vaš dio rasprave gdje ste govorili o tome tko uvodi ideologije u ovaj Dom, znači lijevi ili desni i nešto o ljudskim pravima. Pa moje je mišljenje, može biti i skromno, da u ovaj Dom ideologiju već 2,5 godine uvodi vladajuća većina, SDP jer su kroz brojne pokušaje, zakonske prijedloge, odluke to i učinili. Podsjetiti ću vas na ukidanje pokroviteljstva nad obilježavanjem Bleiburga, na famozni lex Perković, zdravstveni odgoj, silne sukobe sa Crkvom, omalovažavanje sada čujemo i rezultata referenduma, onu histeriju uoči tog referenduma, ćirilicu i sve ostalo. Pa nije oporba nametala te teme. Vlast ih je nametala i o njima se ovdje vodila i još uvijek će se voditi rasprava. I to je vrlo jasno svima i ne treba tu onda spominjati lijeve ili desne. Lijevi. sada kad ja čujem ovu priču o ljudskim pravima. Gledajte, savez, SDP, Socijal-demokratska partija je u prvom svom obliku bila Savez komunista Hrvatske, Stranka demokratskih promjena, znači oni su slijednici onog vremena. I ja sam ponosan danas, vjerujte mi kada jedan kolega ovdje govori onako sa silnim žarom o ljubavi, citira čak i jednu poslanicu iz tog vremena a bio je aktivni …/Govornik se ne razumije./… sudionik i tog vremena i da nas ona strana lijeva poučava ljudskim pravima, razumijete, jer su oni imali posebnu definiciju ljudskih prava do '90.-tih. Neću govoriti kako se tretirala homoseksualnost i gdje se ona onda na neki način pokušavala rješavati, što se dešavalo sa tim ljudima. Zato smo ponosni da nas lijeva strana znači, da je doživjela svojevrsnu katarzu u tom dijelu. I naravno tko veći sada demokrata i poštivatelj ljudskih prava od one strane znači. Mene smeta kada me nazivaju nazadnjakom, divljakom, jer da sam isključiv i ne poštujem nekakve a nikada ničim nikoga nisam …/Govornik Ja nisam spreman za vlast učiniti sve. Neki jesu. Pa i biti ono što nisu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po Klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Imamo klub SDSS-a i poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite kolega Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre pa gdje god bio, kolegice i kolege. Klub zastupnika SDSS-a je podržao ovaj Zakon, Prijedlog zakona u prvom čitanju i podržati će ga i u drugom čitanju. I želimo reći nešto povodom druge rasprave o ovom zakonu. Ja sam odrastao u Dalmaciji i osnovnu školu sam završio tamo i jedna od mojih biografskih komponenti u sjećanju je bio sukob oko toga tko koga smije ženiti. Da li pravoslavni smiju ženiti katolkinje i da li katolkinje smiju ženiti pravoslavne i obrnuto. Dominantno je bilo da se etničke grupe odnosno religijske grupe jer tada su bile dominantno religijske, kao što su nažalost i danas u mnogo čemu mogu ženiti samo unutar sebe. A međuvjerske brakove zbog utjecaja crkve nije bilo moguće tolerirati. I tradicionalne zajednice o kojima govori naš cijenjeni kolega sa sjeverno-istočnoga dijela Hrvatske Milinković, su bile jako potresene tim procesima. Ne urbane nego tradicionalne, seoske. I bez obzira da li je neki mladi pravoslavac otišao u Zadar i našao neku prekrasnu mladu katolkinju i htio se s njom ženiti on je imao naravno problem i obrnuto. Ako je mladi katolik došao u Benkovac i našao neku zgodnu pravoslavku i htio ju ženiti, imao je problem. Ali je to od '60.-te pa do nadalje vrlo brzo prevladano, u 10 godina je postalo normalno za većinu obitelji i većinu krajeva da se mogu ženiti i udavati u skladu sa svojim izborom, svojim osjećajima i svojom ljubavlju jer je to svjetovna vlast preuzela na sebe kao jedan od glavnih modernizacijskih koncepata onoga vremena. Ona vlast za koju naš kolega koji govori o lijevoj strani kaže da nije ovlaštena da govori o ljudskim pravima. Ali ona jeste provodila tu modernizaciju sa slabostima njezine demokracije koje su nam poznate bez obzira kojoj strani pripadali. Slično je bilo i u Njemačkoj i moji prijatelji koji su živjeli u različitim dijelovima Njemačke govore o istoj stvari kada su bili protestanti i katolici. Isto. Štoviše djeca se u razredima mogla su se družiti ali ograničeno. Mogla su biti u razredu ali nisu bila na igralištu zajedno, a kamoli da bi dolazili jedni drugima u kuću. I to je bilo kontrolirano od strane vjerskih zajednica, vjerske hijerarhije i vjerskoga nauka. To smo kao društvo nadišli. Tokom '90.-ih zbog rata, zbog strahota koje smo proživjeli i zbog politika koje su postale dominantne, nešto od toga se vratilo na prostoru bivše Jugoslavije pa i kod nas u Hrvatskoj. U međuvremenu svijet je otišao mnogo dalje, svijet je otišao u pravcu tolerancije i poštivanja razlika i u ovoj materiji o kojoj govorimo danas ljudi dakle istospolne orijentacije, bilo muške, bilo ženske i to je postala činjenica. Sad je samo stvar tome na koji način ćemo urediti te činjenice. Spriječiti ih ne možemo jer ih nismo mogli sprečavati ni ranije, samo je bilo pitanje koliko je bilo vidljivo, samo je bilo pitanje koliko je slobode je slobode i naravno koliko je bilo hipokrizije. Što manje slobode, to više hipokrizije. Danas smo u tom pogledu napredovali zahvaljujući liberalnoj politici, zahvaljujući neoliberalnoj politici poštivanja razlika i bez obzira što ja imam ozbiljne primjedbe na neoliberalnu političku ideju, ali u ovoj stvari oni su napravili korak naprijed i mi to trebamo poštivati i to jeste stvar ljudskih prava i unapređenja ljudskih prava i sloboda. I tako stoji u europskoj konvenciji u članku 12. kad se definira brak. Brak jeste ljudsko pravo. To što mi imamo stvar sakramenta pa i to je stvar našega naslijeđa i naše tradicije i treba poštivati. Ni prema tome ne treba biti grub, ali ne treba to koristiti kao razlog da se ograniči ono što su već svjetovne prakse. I toliko bih htio kazati da nema razloga da se šire strahovi kao što se šire od pojedinih ljudi koji govore u ovom Saboru kada je posrijedi reguliranje istospolnosti i istospolnog partnerstva. Sama činjenica da to nismo riješili istim zakonom, Obiteljskim zakonom, već predstavlja neku vrstu segregacije, već predstavlja neku vrstu popuštanja pred dominantnim tipom javnoga mnijenja ili mišljenja ili kulture, kako god hoćete. Sama činjenica da smo još uvijek osjetljivi prema usvajanju djece i da smo odustali od toga da se to uvrsti u zakon također predstavlja respekt prema tradiciji koju imamo, ali istovremeno i potreba da vidimo kako će se stvari razvijati kad je to posrijedi. To nosi sa sobom određena pitanja, s tim s slažemo, ali ne pitanja da plašimo ljude sa bradatim, golim, krupnim muškarcima, kao što kaže naš kolega …. A što sve djeca vide u našim brakovima kolega? Što ste sve vi vidjeli pa ne vidite danas u svojem iskustvu? Ne govorim vi kao vi, mislim ja, bilo tko od nas, kad govorimo o traumama. Nemojmo se ekskulpirati od toga, svatko od nas nosi neku vrstu traume, veće ili manje. Iz tog razloga ne treba sakralizirati brak kao mjesto kad on nije, po mnogočemu nije svetost. Učimo djecu mržnji i netoleranciji, učimo djecu predrasudama. To je mnogo veći problem negoli ovo pitanje tolerancije. To je za nas kao društvo mnogo veći problem negoli pitanje tolerancije ove vrste. Krađa, ubijanje, nisu li to vrijednosti koje su kod nas postale normalne u ovih 20 i nešto godina? Nisu li obitelji postale nemoćne da to kontroliraju? Nije li društvo postalo nemoćno da to kontrolira? Jest. I sad mi od ovoga pravimo problem, a od kolikog postotka populacije, a imamo porast smrtnosti u odnosu na broj rođenih. Imamo neprestan pad živorođenih, imamo neprestan porast razvoda brakova. Pa ne možemo to sačuvati sa ovim, širenjem fobije. U jednoj stvari bih se mogao složiti sa onima koji smatraju da to ne može biti jedina tema modernih društava i modernih demokracija. Mi jesmo za naciju razlika, razlika po vjeri, razlika po naciji, po jeziku, po spolu, po spolnoj orijentaciji, ali vrijeme je da počnemo razmišljati i to ja mislim da treba biti poruka za naše kolege kao što kaže kolega Babić na lijevoj strani. Vrijeme je da počnemo razmišljati o naciji jednakih. Jučer smo raspravljali o Zakonu o radu i smanjujemo prava ljudi. Danas razgovaramo o Zakonu o istospolnom partnerstvu, razgovaramo o povećanju prava ljudi. Koja je to vrsta demokracije u kojoj će se cijeli jedan set prava o kojima ovisi mogućnost da demokracija bude funkcionalna, da život bude u skladu sa našim Ustavom, zanemarivati i smanjivati, a smatrat ćemo da smo dovoljno demokrati ukoliko ćemo zagovarati novoliberalne koncepte prav koji proističu iz raznolikosti. Ne. Raznolikost i priznavanje raznolikosti koje neće uključiti jednakost ljudi po socijalnom osnovu, po ekonomskom osnovu, po regionalnom osnovu ne može bit dobra demokracija i ne može bit dovoljna demokracija. Uvijek će se rađati ovakva stajališta koja će govoriti što je sa onima koji imaju svoje zadruge i ne funkcioniraju, što je sa onima koji žive u selima i koji ne mogu imati adekvatan život za to. Zakonodavac i Vlada moraju razmišljati i o tome i ne smiju ih zapostavljat, jer u protivnom ćemo stvoriti pretpostavke za predrasude. Nejednako društvo ne može biti društvo koje će tolerirati razlike koliko god mi to uspijevali zakonski regulirati. I zato se moramo posvetiti i tome. Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke će podržati ovaj prijedlog zakona, jer smatramo da nacija različitih je dobro za naciju. Život u toleranciji je dobar. Život bez hipokrizije je dobar. Nitko nikome ništa ne treba nametati, ali isto tako nitko nikome ništa ne treba oduzimati u tom pogledu. Međutim, to za hrvatsko društvo neće biti dovoljno ukoliko se nećemo posvetiti pitanjima rada, ukoliko se nećemo posvetiti pitanjima razvoja. I to mora biti naša poruka i odavde iz Sabora i mora biti naša poruka također prema onima koji nam nude svoju demokraciju, a isto tako i kolegama koji dolaze sa drugoga spektra, koji nas plaše prošlošću socijalističkom. Ne trebate nas plašiti time to je prošlost. Mnogo veća prošlost nego što možemo zamisliti. Ono što je naš problem danas jeste pitanje naše budućnosti i naše sadašnjosti, a gdje smo i kuda idemo, a ne to što smo bili. I zato ovu priliku treba iskoristiti za tu vrstu pitanja, da ovo bude naša samostalna odluka. I ja mislim da je ovaj kompromis koji je napravljen sa Zakonom o istospolnom partnerstvu za sadašnje stanje mogućnosti komunikacije u hrvatskom društvu, komuniciranja različitih svjetonazora i različitih vrijednosti dobar **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sad ćemo zastati sa raspravom, a replika je ostalo za 15,00 se./… Nema, morate se vratiti gospodine Dujomire Marasović i dati repliku jer ste je prijavili. U 15,00 sati ste prvi na replici. Dobar tek!